Tere hommikust teile kõigile, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu teisipäevast istungit. Esmalt kohaloleku kontroll, palun!

registreerus 76 Riigikogu liiget, puudub 25. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Seda soovi ei ole ja saamegi minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on riigikaitsekomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 392 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised fraktsioonidele. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 392 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.

Head kolleegid, panen lõpphääletusele riigikaitsekomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 392. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt oli 78 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 392 on seadusena vastu võetud.

päevakorrapunkti menetlemise korrast. Esmalt on ministri ettekanne kuni 30 minutit. Seejärel on igal Riigikogu liikmel õigus esitada üks küsimus. Läbirääkimised on avatud fraktsioonidele. Selle päevakorrapunkti lõpus parlament ühtegi otsust vastu ei võta.Ja

Sissejuhatuseks, maailm meie ümber on segane ja täis kaost. Kõigest tuhande kilomeetri kaugusel siit Toompea nõlvalt kagusse käib sõda. Ukraina on Venemaa veriseid jalajälgi täis ja Putini usujuhid kutsuvad kuritegu Ukraina rahva vastu pühaks sõjaks. Raske on rääkida selles kontekstis muudest eesmärkidest, mis saab Eesti majandusest, tööturust ja digiühiskonnast, kui tegelikult on Ukraina võit ka Eesti siht ja tahtmine. [See on] vast kõige olulisem praegusel ajahetkel. Eesti on Ukrainale sõjalist abi andnud ligikaudu 1,4% sisemajanduse koguproduktist. Oleme Ukraina toetajaks sõjas, oleme neile toeks teekonnal Euroopa Liitu ja NATO-sse ning aitame juba praegu ja ka pärast sõda Ukrainat uuesti üles ehitada. Aga on tõsiasi, et kõige selle kõrval vajab ka muu elu elamist. Eesti peab kasvama ja edasi arenema. Et mitte lasta end kaosest kaasa tõmmata, on selle vastu kõige tugevam kaitse selge siht see, et me teame, mida soovime saavutada ja kuidas selleni jõuda. Eesmärk distsiplineerib tegutsema. "Eesti 2035" seab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile sihid kolmes valdkonnas: majanduses, digitaalses arengus ja tööturul. On mõõdikuid, mille puhul eesmärk on saavutatud. Eesti tööjõus osalemise määr ei ole kunagi olnud nii kõrge. Mullu kasvas see 73,9%-ni, olles oluliselt kõrgemal kui 2035. aastaks võetud siht 72,1%. On mõõdikuid, mille puhul oleme eesmärgile lähedal. Rahulolu avaliku digiteenusega on viimase kahe aasta jooksul kasvanud 69%-lt mulluse 83%-ni. Kuigi 2035. aastaks on latt kõrgel, 90% peal, siis me liigume õiges suunas. On mõõdikuid, mille puhul aga ei lähe nii hästi, areng on jäänud seisma või liigub kohati vastupidises suunas. Üks sellistest näitajatest on sooline palgalõhe. Kõige keerulisem on olukord majanduses, täpsemalt valdkonnas, mis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi jaoks on kokku võetud teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukavas ehk TAIE‑s. Arengukavas jääb 2035. aastaks kolm eesmärki. Riigieelarves on teadus- ja arendustegevusele 1% SKP‑st – see tase on meil saavutatud ja seisame selle eest, et see nii ka jääks. Erasektori teadus- ja arendustegevuse kulutused 2% SKP‑st – see näitaja on viimastel aastatel vaikselt kasvanud ning on 1% ja 1,5% SKP-st vahel, nii et arenguruumi siin on. Eesti tööjõu tootlikkus 110% Euroopa Liidu keskmisest on kolmas oluline eesmärk. Siin teeme paraku väikest vähikäiku. Viimase kahe aastaga on Eesti tööjõu tootlikkus langenud, olles 2021. aastal 84% ja 2023. aastal 77,5%. Aga kuidas siis edasi? Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis me näeme, et latt tuleb tõsta kõrgemale. Majanduse seis ja sellega seotud eesmärkidest irdumine ei tähenda, et nüüd tuleks latt alla lasta. Vastupidi, kui me jääme oma eesmärkidest ja oma konkurentidest maha, peamegi senisest rohkem pingutama. Võiks öelda, et tõstsime lati kõrgemale. Mõne nädala eest esitasin avalikkusele Eesti majanduspoliitika põhimõtted, teisisõnu majandusplaani, milles toodud põhimõtted ja tegevuste eesmärk on ambitsioonikas: 2035. aastaks kahekordistada Eesti majanduse mahtu. Milleks selline eesmärk? Sest kui me latti ei tõsta, ei õpi me ka kunagi kõrgemale hüppama. Majandusplaan on selleks, et fokuseerida Eesti riigi tähelepanu majanduse konkurentsivõimele, et iga otsus, mida me teeme, vastaks ka küsimusele, kuidas see mõjutab Eesti majandust. Mul on lootus, et majanduspoliitikas kujuneb samasugune üksmeel ja koostöö nagu kaitsepoliitikas. Eesmärk seista majanduse eest peaks olema üle erakondade ja ametiasutuste omavaheliste erimeelsuste. Kaitstud ja jõukas Eesti on oluline meile kõigile. Pisutmajandusplaani sisust. Ainuüksi eesmärgist loomulikult ei piisa, sihti on vaja, et selleni viivad tegevused oleksid läbi mõeldud. Need tegevused väljenduvad majandusplaani üheksas põhimõttes: õigusruum on selge ja ettenähtav; ebavajalikule bürokraatiale ei ole ruumi; tööjõu- ja hariduspoliitika toetab ettevõtlust; Eesti on ekspordi kasvulava; Eesti on investeeringute tõmbekeskus; teadmised ja tehnoloogia loovad majandusele lisandväärtust; riigi riskijulgus ja investeeringud toetavad ettevõtete ambitsiooni; ressursid on kättesaadavad ja taristu tipptasemel; lihtne on olla vastutustundlik ettevõtja. Üheksa põhimõtte järgimine tagab, et Eestis oleks lihtne olla ettevõtja ja et riigi ressursid suunataks majandusele kõrgemat lisandväärtust loovatesse valdkondadesse. Majanduspoliitika põhimõtted ei piirdu nende üheksa lausega, vaid kirjeldavad ka konkreetseid tegevusi, mida nende põhimõtete täitmiseks tuleb teha. Loetlen esimesed sammud, mida tänavu teeme tööjõu, investeeringute, tehnoloogia ja ressursside valdkonnas. Esmalt õigusruumist ja bürokraatiast. Riik ei tohi olla ettevõtjatele koorem. Seadus, mis loob selguse asemel segadust, on kulu ja koorem kogu ühiskonnale. Ometi näeme, kuidas nõudeid ja regulatsioone tuleb üha juurde. Ainus viis seda ohjeldada on nõuda ka riigilt – nõuda, et peaksime kinni kokkulepitust, et seadustel oleks mõistlik reageerimisaeg, et eelnõu juures oleks ka päriselt olemas mõjuanalüüs ja selge arusaam, kuidas otsus mõjutab meie majandust. See on rutiinne igapäevatöö, avaliku sektori distsipliin, et tagada õigusruumi hügieen, aga seda peab tegema. Sama kehtib bürokraatiale. Eestis on ettevõtjatele enam kui 400 kohustuslikku aruannet ehk üle 60 000 andmevälja. Keegi täidab neid, keegi kogub kokku ja menetleb. Info liigutamiseks ühest kohast teise kulub ettevõtjatel ja riigil aega, energiat ja raha. Lahendus on minna üle andmepõhisele aruandlusele. Nii nagu eraisiku tulumaksu deklareerimine on tänu andmevahetusele sisuliselt automatiseeritud, viime ka MKM‑i reaalajamajanduse projektiga ettevõtjate aruandluse üle oluliselt mõistlikumale kujule.

Tööjõupoliitikast. Eelmisel sügisel külastasin Kuressaare elektroonikatööstust Incap, kus öeldi, et nad oleks kohemaid valmis oma tootmist laiendama, kui neil oleks vaid nelja oskajat inseneri, keda kahjuks Eestist ei leia. Puudus kvalifitseeritud töökätest tähendab, et meie ettevõtted ei saa kasvada, areneda ega tegutseda. Vaja on spetsialiste, insenere, majandusse kõrget lisandväärtust loovaid töötajaid. Kutsekoja OSKA raporti põhjal on iga aasta puudu umbes 2000 kvalifitseeritud töötajat. Need on ametikohad, mille järele on ettevõtjatel suur nõudlus ja mis täitmata jäädes on nii ettevõtjatele kui ka riigile kaotatud tulu. Oleme koos Siseministeeriumiga ette valmistamas eelnõu, et kvalifitseeritud tööjõu kriisile tuua leevendust. Soovime lisada praegusele 0,1%-lisele kvoodile muutuvosa, 0,1% + 0,1%. See tähendab, et kui majandus ei kasva tempokalt, oleks tööandjatel võimalus Eesti majandusse kaasata senisest 1300 kvalifitseeritud töötajat rohkem ja majanduskasvu tingimustes oleks see kuni kaks korda enam ehk 2600 kvalifitseeritud töötajat. Välistööjõu suurem kaasamine on aga lühike lahendus. Pikema vinnaga hoob on Haridus- ja Teadusministeeriumi käes, mille suurtest haridusreformidest minu kolleeg Kristina Kallas teile siin saalis kuu aja eest rääkis. MKM-i poolt on võimalik tööjõuturule efektiivsust tuua targemini suunates töötute ümberõpet, mida eelmisel suvel vastu võetud uus tööhõiveprogramm aastateks 2024–2029 ka teeb, see] koolitused sisukamaks ja vastavaks tööjõuturu vajadustele. Aga muutmisse läheb ka praegune tööturahasüsteem, kaob töötuhüvitis ja töötuskindlustushüvitise dubleerimine ning suund on ühtse, efektiivsema, ausama baasmääraga töötuskindlustushüvitise loomiseks. Ekspordist. Eesti tööstustoodangust läheb umbes 70% ekspordiks. Nii ekspordi kui ka tööstuse viimased keerulised aastad on omavahel seotud. Uued turud, riigi tugi nendesse sisenemisel ja konkurentsivõimelisem toode on märksõnad, mis kirjeldavad järgmiste aastate arengut. Kui praegu on töötlevas tööstuses tööjõu tootlikkus 60% ja 65% vahel Euroopa Liidu keskmisest, siis see on juba märk, et tootmise automatiseerimine ja digitaliseerimine on samm efektiivsuse suunas. Riik peab seal tööstusele abiks olema. Alustame sellel aastal ka Eesti ekspordistrateegia kujundamisega, et Eesti ettevõtetel tekiks läbimõeldud ja tõhus kiirtee uutele turgudele, ja seda lisaks tegevusele, mida ettevõtted nagunii ise teevad. Investeeringutest. Nende kiirendamiseks on käivitatud projekt või ettevõtmine, mida me nimetame kiirteeks.

See on järjekordne äratuskell, hoiatus, miks majandusplaanis toodud tegevused on vaja ära teha. Lisaks selgetele reeglitele on investoritele oluline ka Eesti Lisaks selgetele reeglitele on investoritele oluline ka Eesti väärtuspakkumine ja lihtne asjaajamise viis. Arenguruumi on ja oleme asunud seda täitma. Investeeringute roheline koridor ehk pikkade menetluste ühendamine üheks kiireks terviklikuks protsessiks on esimene samm õiges suunas. Peame ka ajakohastama suurinvesteeringute toetamist. Selle ümberkujundamise ettepaneku viin ma lähiajal valitsusse.

ümber. Peame töötama iga päev ennekõike selle nimel, et Eestisse jõuaksid tehnoloogiamahukad investeeringud. Ent sealjuures peame pakkuma sama tähelepanu ka kodumaistele investoritele. Riskijulgusest. Kes investeerisid 20 aastat tagasi Apple'isse või 10 aastat tagasi Bolti, on praegu tõenäoliselt oma otsusega rahul, risk tasus end ära. Kuigi riik ei vaata konkreetseid ettevõtteid kui investeeringuid, on meie jaoks oluline aidata kiiresti tärkavad valdkonnad lendu. Kui nutikaid mõtteid ei tehta teoks Eestis, siis küllap need tehakse kusagil mujal. Riigi toetus – laenud, käendused, garantiid ja investeeringud – peab olema ennekõike suunatud just suuremat lisandväärtust loovatesse valdkondadesse. Eesti peab olema nõus võtma suuremaid riske, et alles arengujärgus tehnoloogiatega valdkondadest tärkaksid meie tulevased Boltid ja Apple'id. Viimastel kuudel oleme koos tehnoloogiasektoriga liikunud edasi ideega arendada Eestisse kaitsetehnoloogia tööstus. Teadmistest ja tehnoloogiast. Kõige suurem lisandväärtus [tuleb] majandusele teadmistest. Digitaalne ökosüsteem ja tugev küberjulgeolek on Eesti konkurentsieelis. Eesti innovatsioon ning teadus- ja arendustegevus vajab hoogu ka teistes tärkavates valdkondades, nagu biotehnoloogia, andmemajandus, kaitsetehnoloogia ja tehisintellekt. Eelmisel aastal alustas aktsiaseltsi Metrosert juures rakendusuuringute keskus, mis on vahelüli teaduse ja ettevõtluse vahel.

arendustegevusse, alustasime sel aastal teadus- ja arendustöötaja finantsstiimuli pilootprojektiga, et ettevõtted rakendaksid oma töös rohkem teadlasi ja et nende teadmised annaksid majandusele suurema lisandväärtuse. Ressursid. Majanduses ei saa üle ega ümber kõige põhilisemast – ressurssidest. Tootmissisendid, nagu energeetika, [täpsemalt] roheline energeetika, ja loodusvarad, peavad majanduses leidma mõistliku rakenduse. Majandusplaani tehes oli selge, et prognoositud aastane energiatarbimine 2035. aastaks ei rahulda majanduse kasvu vajadusi. Majanduskasv on energia tarbimisega võrdelises seoses. Tähtis on, et see energia oleks ka puhas, kuna see tagab meile konkurentsieelise. Soovin siin tänada Kliimaministeeriumit, kes mõistis selle probleemi olemust ja tegi vajalikud sammud, et kümne aasta pärast oleks Eestis rohkem taastuva energia pakkumist, kui esialgu plaaniti. Digiühiskonna arengutest. Siin seatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kolm mõõdikut, mille järgi Eesti digitaalse arengu taset jälgida. Avalike digiteenustega rahulolu oli mullu 83% ja selle siht 2030. aastaks on 90%. Turvariski vältimise kaalutlusel avaliku sektoriga või teenusepakkujaga elektroonilisest suhtlemisest hoidunute osakaal oli mullu 8,5% ja selle sihttase 2035. aastaks on vähem kui 4%. Eesti ettevõtete

Rahulolu avaliku teenusega ja internetiühendusega on aastast aastasse jõudsalt kasvanud, nii ka mullu. Küll aga on toimunud suur kasv nende [arvus], kes väldivad turvariski kaalutlustel elektroonilist suhtlust. Seda kasvanud skeptitsismi toidab muutunud julgeolekuolukord maailmas, mitmed suured andmelekked ja küberrünnakute aktiviseerumine Eesti taristu ja veebiteenuste vastu.

Digiühiskonna järgmine etapp on personaalne riik ehk siis andmetel põhinev riik, mille visiooni avaldasime veebruaris. Ka siin tõstsime latti, et Eesti digitiiger äratada ja teha maailmas midagi uut ja esmakordset, teha suur samm edasi Eesti järgmisesse digitaalsesse ajajärku. Lühidalt öeldes tähendab see andmepõhist riiki. Selle asemel, et infot ühest kohast teise tõsta, võimaldab digitaalne ruum luua uut väärtust – automaatsed menetlused, andmepõhised tööriistad, asutuste silotorne lõhkuvad teenused. Esmased katsetused sündmusteenustega on hästi vastu võetud. Need on teenused, mis lähtuvad inimese vajadustest. Kõikide ametiasutuste toimingud koonduvad ühe sündmuse ümber, mitte ei pea inimene ühe soovi pärast käima mööda erinevaid ametiasutusi, ei reaalses elus ega ka internetis. Hetkel on sündmusteenusena saadaval viis teenust ja käesoleva aasta lõpuks on plaan jõuda 15 teenuseni. Pean siinkohal oluliseks rõhutada, et ennekõike on siin arenguruumi just ettevõtetele suunatud teenuste arendamisel. Praktilises elus on Riigi Infosüsteemi Ametis, kes selle tegevuse eest Eesti riigis, ennekõike realiseerimise eest vastutab, loodud ka vastav osakond, kuhu on koondunud nii masinõppe, keeletehnoloogia, riikliku mobiilirakenduse, riigiportaali kui ka sündmusteenuste valdkonnad, et need tegevused oleks planeeritud, kontsentreeritud ja tulemuslikud.

Majandusplaanis ja personaalse riigi visioonis oleme endale seadnud ambitsioonikad eesmärgid, mis õigesti tehtult toovad ka loodetud tulemuse ja annavad kätte selge teekaardi, kuidas kümne aasta pärast olla jõukam, targem, parem ja ägedam Eesti. Aitäh! Suur tänu teile ettekande eest! Nüüd on võimalus ja aeg küsimusteks. Alustab Anastassia Kovalenko-Kõlvart. Aitäh! Austatud minister! Üks oluline teema, mille te ka tõstatasite, on lihtne ja selge õigusruum. Ministeerium tõi ka ise selles plaanis välja järgmised selgitused. Ettevõtjad vajavad stabiilsust ja nad vajavad investeerimiskindlust, mis tähendab seda, et kõik seadusemuudatused peavad olema mõistliku reageerimisajaga. Eriti maksupoliitiliste otsuste puhul on see oluline ja nende [otsustega] peavad kaasas käima ka mõjuanalüüsid. Kahjuks me näeme, et viimase aastaga on väga suured muudatused, ka maksumuudatused võetud vastu väga lühikese etteteatamistähtajaga ja ilma mõjuanalüüsita. Samuti võtame me järjest üle Euroopa Liidu direktiive, mis on olulised, aga nende puhul me samuti ei tee korralikke analüüse ega kohanda neid meie õigus‑ ja ettevõtlusruumiga.

Jah, tuleb tunnistada, et omajagu on tõtt teie kriitikas. Selge on ka see, et samme, sealhulgas poliitilisi, tuleb astuda.

et me tõepoolest reaalelus jälgiksime neid printsiipe, milles me oleme kokku leppinud. Näiteks on tõdemus, et Eesti riigis peaks olema võimalik elada niimoodi, et andmeid esitataks ainult üks kord. Paraku see sajaprotsendiliselt realiseerunud ei ole. Me töötame selle nimel, et see tõepoolest niimoodi läheks. Kas saab anda lubaduse, et järgmiseks aastaks on kõik muutunud? Kindlasti mitte. Aga oluline, ma arvan, on probleemi teadvustada ja tegelikult tegevusi vastavalt planeerida.

aga loomulikult koolitame ja üritame kaasata ka teisi ministeeriume ja asutusi, et nad tõepoolest näeksid võimalusi, kuidas neid uusi tehnoloogiaid kasutades saab [luua] selliseid teenuseid, mis on vähem koormavad ja [toovad kaasa] vähem halduskoormust ennekõike ettevõtjatele. Andre Hanimägi, palun! Hea aseesimees! Hea minister! Kuna te investeeringute meelitamisest rääkisite, siis ma selle kohta ei küsi, küll aga loodan tõepoolest, et järgmises pressiteates ei ole mitte Läti majandusminister, vaid Eesti majandusminister.

Me näeme juba praegu sektoreid, näiteks põlevkivisektorit, eks ole, mis on teinud väga suure muudatuse, ja ilmselgelt on selle roll vähenemas. Minu küsimus on, kuidas riik ja kuidas teie näiteks koos haridusministriga

Selle uue tööhõiveprogrammi üks oluline [külg] on loomulikult see, et seda kokku pannes, ennekõike töötukassa ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi inimeste koostöös, üritati see ajakohastada praeguste teadmiste põhjal selliseks, et see oleks võimalikult tööjõuturu vajadustele vastav.

kui töötukassa inimesed näevad, et vajadus hakkab nihkuma kuhugi mujale. Ja kust see selgub? See selgub loomulikult nendest kaasustest, mida menetletakse, aga tegelikult ka igapäevasest suhtlusest ettevõtjate ja ettevõtlusorganisatsioonidega.

on. Üks nendest eeldab ka kutseharidusreformi. Seda tööd me tõepoolest koos haridusministeeriumiga teeme. Kui kutseharidusreform saab oma konkreetse vormi, siis selle üks praktiline väljund ongi just töötukassa kaudu, eks ole. Meil on seal iga-aastaselt ligemale 80 miljonit eurot vahendeid selleks, et pakkuda kas siis töö kaotanud inimestele ümberõpet või

000 töötut. Aga miks me nii hirmsasti räägime välismaa kvalifitseeritud tööjõust, kas me oma inimesi ei suudaks kuidagi tööle panna ja ümber õpetada? Austatud

meie tööjõuvajadus on struktuurne. On loomulikult vabu töökäsi, aga nende oskused ei vasta nõuetele, mis ettevõtjatel on. See on selle probleemi tuum. Ja loomulikult tuleb töötada mõlema poolega. Ühelt poolt ongi lühiajaline lahendus see, et meil ei jääks ettevõtted arendamata ja sellest tulenevalt maksutulu saamata ega ettevõtjatel kasum saamata,

vaid me parasjagu räägime seda läbi sotsiaalpartneritega. Möödunud nädalal toimus esimene kohtumine, kus olid nii ametiühingute või töövõtjate kui ka tööandjate pool laua taga esindatud. Eesmärk on anda sellele kindlad raamid.

Auväärt minister! Head kolleegid! Ma hetkeks eksitan teid sellest sisukast arutelust. Meil on taga rõdul sõbrad Soome parlamendi Eduskunta väliskomisjonist. Nad on oma delegatsiooniga visiidil siin Eestis, meie parlamendis, eesotsas komisjoni esimehe Kimmo Kiljuneniga. Ja otse loomulikult on neid võõrustamas meie väliskomisjon eesotsas Marko Mihkelsoniga. Mul on siiralt hea meel öelda tere tulemast Eesti parlamenti. Tere tulemast NATO-sse, head sõbrad!Aitäh teile!

minister, te jõuate kindlasti mõlemale küsimusele vastata. Üks osa puudutab infotehnoloogia poolt. Te rääkisite, et koolitate ministeeriume ja teisi asutusi. Minu küsimus puudutab

ja selle protsentidest, aga täna te tõite välja täiesti uue tahu ja ütlesite, et töötushüvitis ja töötuskindlustus vaadatakse ümber ja nendes tehakse muudatusi. Seda te sotsiaalkomisjonis, mis tegelikult on komisjon, kes sellega tegeleb, ei rääkinud. Järsku avate ka seda. Jaa,

asi, millega me tegeleme praegu jooksvalt. Ja tõesti vabandan, et ei juhtinud sellele tähelepanu. Me oleme kokku leppinud oma ministeeriumi inimestega, et fraktsioonidesse siis, kui see eelnõu on sellises faasis, et meil on täielik teadmine olemas, mis see eesmärk võiks olla. See juhtub lähimate nädalate jooksul.

kindlustuse vormis. Kui inimene töö kaotab ja ta on kindlustatu, siis ta saab väärika, enam-vähem väärika, toetuse selleks keeruliseks perioodiks. Ja siis on meil veel ajalooliselt olemas töötutoetuse süsteem.

on juba halduskoormus riigile, eks ole. Ja teiselt poolt muudab see inimeste jaoks pildi nagu päris segaseks. Teisipidi me näeme selgelt seda, et on inimesi, kes seda süsteemi juba ära kasutavad. Seda on hästi lihtne mõõta.

Ma arvan, et see on kõigi huvides, nii selle inimese huvides, et ta leiaks endale väärika eneseteostuse ja palga töö eest, kui ka riigi huvides, et mitte kulutada liigselt ressursse sellele.

See digiõppe küsimus, jah, käis eile komisjonist ka läbi. Pean tunnistama, et ühe ööga ma sellist head ja kõikehõlmavat lahendust ei oska välja pakkuda.

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ka mina puudutaksin tööturuteemat. Ilmselgelt on majanduskasvu aluseks ka

palgatingimustes ja töötingimustes, et nendes sektoriüleselt kokku leppida. Tegelikult näitas õpetajate streik seda meile väga hästi ja ka meditsiinitöötajate näide on siin suurepärane. Teatavasti on olemas Euroopa Liidu miinimumpalga direktiiv, mis kohustab meid ehk Eestit suurendama kollektiivlepingute kaetust 80%-ni.

Nagu elus ikka saavutab parima tulemuse siis, kui tekib mingi mõistlik tasakaalukoht. Ja ma pean tunnistama, et selles kontekstis – ma olen küll suur Euroopa Liidu poolehoidja

mitte nüüd päris iga nädal, aga üle nädala erinevas kontekstis koos istume. Ja minu arust on Eesti töötajate esindusorganisatsioonid ja tööandjate organisatsioonid jõudnud sellisele küpsuse tasemele, et tegelikult saadakse aru, et kasulik on jõuda kokkuleppele.

ja käime veel sellel aastal toimuvatel kolmepoolsetel läbirääkimistel läbi, mis see õige tasakaalukoht selles kontekstis on, nii et mõlemad pooled saaksid aru, et ühelt poolt liigutakse kuhugi, eks ole, aga teiselt poolt ei panda liigset survet tööandjatele, eriti praeguses olukorras, kus

Kuigi just hiljuti oli ka üks positiivne näide. Ühele kõrgtehnoloogilisele ettevõttele Eesti lennundussektoris piisas 1,4 miljoni eurosest toetusest, et nad teeksid otsuse, et oma tegelikku tegevust Eestis laiendada.

Aga sellest ei piisa. Need summad peavad olema stimuleerivamad ettevõtete jaoks. Head näited on meil laua peal õiglase ülemineku fondist, kus esmakordselt on need summad märkimisväärselt suuremad, ulatudes kuni 20 miljoni euroni. Seal on terve rida investeerimisotsuseid juba tehtud. Mõnest on siin avalikult räägitud, teistest on avalikult rääkida veel pisut vara. Aga me enam väga ei muretse selle pärast, et need paarsada miljonit eurot, mis ettevõtluse toetamiseks Ida-Virumaale suunati, jääks kasutamata suurel määral.

vaid me oleme põhimõtteliselt arvestanud, et valitsuse reservis võiks sellised vahendid olla. Kui tekivad tõsised suurinvesteeringud, mille puhul selgelt analüüs näitab, et toetus on olulise mõjuga nende otsuste tegemisel, siis me viime need projektid ühekaupa

Aga loomulikult [käib] iga sellise otsuse juurde tasuvusarvutus, eks ole. Seal peab olema selge ROI, et kui see investeering tehakse, siis millised kohustused see ettevõte võtab. Reeglina ei anta neid toetusi ettevõtetele, mis kuskilt äkki tekivad. Need on ikkagi pikka aega turul tegutsenud ettevõtted.

just ennekõike tehnoloogiasektoris ja tootmise poole peal, sest seal on küberturve muutunud järjest olulisemaks, kuna kõik need targad masinad on tegelikult kuulsa asjade internetiga ühendatud. Nad tunnevad, et neil on siin olemas tugisüsteem vähemalt sellel tasemel, et on võimalik rääkida spetsialistidega, kelle käest saab nõu küsida ja keda vajadusel palgata. Seda erasektori poole pealt. Riigi poole pealt me seisame päris tugevalt. Ma toon sellise näite, et neli nädalat tagasi toimus Eesti ajaloo suurim küberrünnak.

Nädal hiljem toimus [rünne] Luksemburgis ja nemad suutsid seda tõrjuda ennekõike meie inimeste abiga. Meil on piisavalt palju häid spetsialiste, kes on saanud siin aegade jooksul korraliku praktilise koolituse. See muidugi ei tähenda, et sellega ei peaks tegelema. Ja see näide siin,

Aga me näeme nende rünnakute intensiivistumist või need inimesed [näevad], kes seda iga päev jälgivad. See töö tundub olevat süsteemne ja kantud mingitest kaugeleulatuvatest eesmärkidest. Ja siin tõepoolest on on päris tõsised väljakutsed. Eesti riigi poole pealt võib öelda lühidalt kokku võttes, et seisame veel päris hästi ja arendame neid oskusi. Me oleme päris heas koostöös nende ettevõtetega, keda me nimetame elutähtsate teenuste osutajateks. Need on energeetikaettevõtted, meie meditsiinisektor, eks ole, haiglad ja telekomiettevõtted. Päris hea näide oli siin hiljuti. Kaabli ja gaasitoru ründe või kokkukukkumise intsidendi tagajärjel

ja talle saab anda ainult soovitusi. Meil on Eestis infoturbestandard olemas, mis on maailma tipptasemel. Selle võib-olla eelis teiste ees ongi see, et see on suhteliselt [hiljuti] tehtud ning on suhteliselt lihtsalt ja loogiliselt rakendatav. Ka seda tööd riigi poolt tehakse ehk kutsutakse üles ettevõtteid järgima vähemalt infoturbestandardi nii-öelda miinimumnõudeid. Juba see tegelikult vähendab märkimisväärselt riski, et need andmed saadakse kätte.

On isegi piinlik tõdeda, et see tegelikult töötab meil ainult osaliselt. See on valdkond, millele ma tahaks panna nii palju rõhku, kui vähegi võimalik on. Lisaks personaalse riigi valgele raamatule, mis annab üldise mõtteviisi või suuna, kuidas me peaksime digiteenuseid mõistlikult arendama, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid,

See on selline 70-leheküljeline tehniline dokument, mis on vajalik selleks, et me teeksime selles valdkonnas õigeid otsuseid. Ja nüüd, olles selle läbi mõtestanud, tuleb hakata astuma samme. Üks esimesi asju, mida me tahame teha, on Eesti andmekogude audit. Andmevaldajaid on Eestis terve suur hulk. See kõik on ka reguleeritud, aga regulatsiooni [rikkumisele] ei järgne sanktsioone. Ja me peame tunnistama, et Riigi Infosüsteemi Amet, kes tegelikult peab seda registrit, eks ole, ei oma täielikku ülevaadet, milliseid andmeid kogutakse ja mis eesmärkidel.

Tõnis Lukas, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister, aitäh hoogsa ja põhjaliku ettekande eest! Oli mitmeid huvitavaid teemasid, aga küsin selle kohta, mis mul teie tegevuses kõige hämaramaks jääb.

Euroopa Liidust, Ameerika Ühendriikidest ja veel mitmest riigist on sellest vabastatud. Iduettevõtted, kasvuettevõtted, IT-ettevõtted. Te kirjeldasite sektorit, kus on vaja tippspetsialiste. Meil on tippspetsialistid vabastatud kvoodi alt, kui nad saavad vähemalt 1,5-kordset palka. Sisuliselt tahate te sisserände piirnormi tõstmisega tuua sisse odavat tööjõudu. Miks seda vaja on? Nad ei ole ju tippspetsialistid, vaid odav tööjõud. Kas Eesti tõesti välja, et midagi teha. Ma ei taha, vabandust, kuidagi patroneeriv olla, aga ma arvan, et kõige parema vastuse sellele annavad ettevõtted ise. Siit mitte väga kaugel paiknevad kaks esindusorganisatsiooni: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, väga väärika ajalooga ja sisuliselt toimetav organisatsioon, ja samamoodi Eesti tööandjate katusorganisatsioon. Ma soovitan nendega rääkida ja nende argumentatsioon ära kuulata. Aga lühidalt kokku võttes, veel kord: me ei räägi ainult doktorikraadiga inimestest, kes on puudu, puudu on tegelikult ka olulist praktilist tööd tegevatest inimestest. Lihtne näide on kasvõi kvalifitseeritud keevitajad. Kui nüüd nende inimestega rääkida, Eesti ettevõtjatega, siis nad kinnitavad teile, et kellegi eesmärk ei ole tuua siia mingeid juhuslikke inimesi kolmeks kuuks midagi korjama ja siis öelda, et nüüd on see põld ära klaaritud, vaadake ise, kuidas hakkama saate.

te saaksite neilt parema vastuse kui minult. Me ei ime seda vajadust lihtsalt pastakast välja, et midagi teha. Anti Allas, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Hea minister! Suheldes ettevõtjatega, kirjeldavad nad praegust Eesti majanduslikku madalseisu umbes järgnevalt. Lisaks negatiivsetele reaalmajanduslikele [probleemidele] ütlevad nad, et motivatsioon on Näiteks teedevaldkonnas tegutsevad ettevõtted küsivad, miks riik vähendab keerulisel ajal teedesse suunatud investeeringuid, isegi kriitilisest piirist poole võrra [väiksemaks]. Nad oleks oodanud kontratsüklilist käitumist või vähemalt stabiilset rahastamist.

Jah, väga põhjendatud küsimus. Nii ta on. On sektoreid, kus ettevõtjad on vägagi enesekindlad, ja on sektoreid, kus enesekindlus on kadunud. Aga minu aus vastus sellele on see, et mina ministrina, kelle tiitlis esineb sõna "majandus", loomulikult põhimõtteliselt toetan seda, et me peaksime mõtlema pisut rohkem investeeringutele, mis

Yoko Alender, palun! Aitäh, austatud esimees! Hea minister, aitäh ettekande eest ja hea töö eest! On fakt, et tänapäeval on nii-öelda uue tööstuse aluseks puhta energia olemasolu ja on korrelatsioon energia efektiivse tarbimise, tootlikkuse ja heaolu vahel.

Millist sihti minister näeb? Ja kuidas saame meie või õigemini, kuidas saate teie ministeeriumis kaasa aidata, et uued tööstused meile tuleks, tootlikkus seal oleks kõrge ja energia, mida nad kasutavad, puhas? Aitäh,

kuidas ministeeriumidevaheline koostöö võiks toimida. Pean ausalt tunnistama, et minu eesmärk sellesse ametisse asudes ei olnud teha dokumenti, mille nimi on majandusplaan. Me kõik tegelikult teame, et majandus on oluliselt komplitseeritum organism kui see, mida konkreetses ministeeriumis või tema allasutustes tehakse. Ja ka selles majandusplaanis on välja toodud see, et see saab olla

Kasvanud on see ennekõike selle tõttu, et meil on olnud terve hulk konkurentsieeliseid, aga see konvergents on ära toimunud. See on umbes sama, mida Taavi Madiberk, eks ole, tark inimene ja praktikas ennast tõestanud suurettevõtja, on esile toonud.

aga mitte seda, milliseid tingimusi me peame looma selleks, et majandus saaks kasvada, eriti keskkonnasäästlikus roheenergiat tarbivas sektoris, mis ilmselgelt on tulevik. Me jõudsime suve jooksul ühisele arusaamale, et nii see on, ja seda ambitsiooni tõsteti. Nüüd, kas see on 12, nagu praegu tundub, et see kokkulepe on, või 20, on juba palju keerulisem küsimus. Ja me tegelikult olemegi seisus, kus Kliimaministeerium võib öelda, et nemad on oma töö ära teinud, nad tõstsid ambitsiooni. Loomulikult on selle praktikas realiseerimine ka [suur] töö, aga ambitsiooni on tõstetud ja nüüd tuleb tegelikult see portfell täis müüa. See on see, mida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja tema allasutused teevad. Me tõepoolest keskendume sellele, et teha maksimaalne jõupingutus – riik saab seda

koordineerida oma jõupingutusi, et Eesti ettevõtteid aidata nii palju kui võimalik uutele turgudele. Karmen Joller, palun! Aitäh huvitava ülevaate eest! Minul on pigem kommentaar või mõte, mida eile komisjonis ei jõudnud välja öelda. Eestis on teadlased hädas sellega, et meie andmekaitse on ääretult

On olemas elundidoonorlus. Kas me ei võiks hakata ka sellist asja välja töötama nagu andmedoonorlus ehk et ma annan nõusoleku teatud eesmärkidel oma andmete kasutamiseks?

Jaa, see on väga põnev teema. Ma arvan, et Eestil on siin suur konkurentsieelis. Nüüd on küsimus, kas me suudame selle ära kasutada. Konkurentsieelis mitmes mõttes. See on lihtsalt fakt, et ei ole ühtegi teist riiki maailmas, kus terviseandmed oleksid nii digitaliseeritud kui meil. Seda ühelt poolt. Ja teiselt poolt me näeme, kuhu kaasaegne meditsiin areneb ja mida on võimalik andmepõhiselt teha, ehk see nii-öelda personaalmeditsiini pool.

et meditsiin on ennekõike ennetav. Ehk enne, kui inimesed jõuavad tohutult vastikute ja kulukate krooniliste haigusteni, on sekkumismeetodeid. Ja see andmetel põhinev personaalmeditsiini diagnostika pool võimaldab seda. See on üks pool sellest. Teine pool on see, et loomulikult saab sellest teha ka päris hea ekspordiartikli. Me saame luua keskkonna, kus me otsime uusi sektoreid, kus oleks võimalik eksponentsiaalne kasv.

Ma olen rääkinud sellest ka terviseminister Riina Sikkutiga, [neil on] teine suur plokk, mis ennekõike sõltub neist. Aga Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumis me selgelt näeme perspektiivi mitmes mõttes ja oleme valmis koostööks. Aga see ei ole lihtne ülesanne, sest me teame, et inimeste teadlikkus oma andmete delikaatsusest kasvab, ja terviseandmed on kindlasti kõige delikaatsemad andmed. Siin saab tegelikult edasi liikuda ainult samm-sammult, et me ei kaotaks selles protsessis usaldust. See tingib selle, et tormata ei saa. Aga liikuda tuleb. Mart Maastik, palun! riigi pikaajalisest arengustrateegiast "Eesti 2035". Kahjuks pean ütlema, et peale kõlavate loosungite, et peame tegema, peame looma, tõstame latti, paneme gaasi juurde, teeme maksimaalse jõupingutuse, ma midagi sealt ei kuulnud. aitab valitsuse maksutõusude poliitika juba kaks aastat languses olevat majandust turgutada? Seda tahaks kuulda. Jah, ütleme nii, et fiskaalpoliitika ei ole midagi, mida teeb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Siin ma saan anda oma vaate asjale. Loomulikult on teada see makromajanduslik tõde, et tõusev maksukoormus, eriti mis puudutab ettevõtjaid, sellistes keerulistes majandusoludes ei ole hea. Aga teiselt poolt [peame] vaatama otsa riigi vajadustele. Ma ei taha minna sellesse diskussiooni, mida siin on juba mõnda aega peetud, eks ole, millise valitsuse ajal täpselt ülemääraselt laenu võeti ning millised otsused olid mõistlikud ja millised mitte.

Kas see töö on resultatiivne või mitte? Teie arvate, et ei ole, mina arvan, et on. Eks ajalugu ole siin lõpuks näitaja, kas see toimib või ei toimi.Ma tunnetan selgelt ka seda, et me ei ole selles jõupingutuses üksi.

Ettevõtjate ja teadlaste kriitika on olnud see, et riigi tähelepanu ei ole piisav ja ministeerium tegelikult ei tea, mida tööstus vajab. Kas te näete ministrina lisaks mainitud rohelistele koridoridele või suurinvesteeringute toetusmeetmetele – veel paar markeeringut, mis läbi käisid

Kui küsimus on selles, kas adutakse, millised on Eesti tööstuse probleemid, siis loomulikult adutakse. Oleks sellele kiireid lahendusi,

tegutsema hakkab, on meil juba mõnda aega toiminud meede [EISA] all, mille nimi on rakendusuuringute programm. Me tegelikult nii Euroopa Liidu rahast kui ka Eesti riigi vahenditest toetame ettevõtjaid, kellel on just kõrge lisandväärtusega tootmises oma plaanid, selleks et neid rakendada, neid edasi viia ja selle kaudu tegelikult stimuleerida nende enda

Nüüd, mis puudutab seda teist küsimust, kas ühe ametniku juurde lisamine kuidagi teeb selgust juurde, ma arvan, et häid inimesi on alati juurde vaja.

Eelmine inimene lahkus teatud põhjustel, millesse ma siin ei lasku. Konkurss käib. Nii et ootame väga, et sinna tuleks pädev spetsialist, energiaga inimene seda sektorit eest vedama. Aga mis puudutab asekantslerit, siis asekantsler on Eesti avaliku halduse süsteemis väga selgelt defineeritud tippjuhi rolliga inimene. Asekantsleril on mõte sellisel juhul, kui ta on juht, ta juhib ja tal on juhtida mitmeid osakondi. Me, vastupidi, tõstsime kaks asekantsleri kohta kokku,

Nüüd ma saan aru, et te tulite Riigikogu ette nii-öelda soovide nimekirjaga, nagu te väljendasite ennast. Kas te olete

Rohekoridori puhul töötame koos Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga, tööjõuvajaduste adresseerimisel koos haridusministeeriumiga ja energeetikaküsimustes Kliimaministeeriumiga. Nii peaks edasi liikuma.

kuidas me seda menetleme. Ja ma tahtsingi jõuda selleni, et see dokument tegelikult ei ole nii-öelda kivisse raiutud. See, milliseid tegevusi millise intensiivsusega teha, kuhu rohkem üritada rõhku panna, kuhu üritada rohkem ressurssi saada, on tegelikult töö, mida me veel selle aasta jooksul teeme. Hea meelega tuleks seda tutvustama, kui see valmis on. See eesmärk [SKP kasv] 2035. aastaks kahekordseks on, ütleme niimoodi, ambitsioonikas ja suhtumisi sellesse on seinast seina. On majandusanalüütikuid, kes ütlevad, et see kindlasti ei ole realiseeritav,

pisut suurem arenguhüpe on võimalik, kui tavapäraselt prognoosides [tundub]. Üks näide. Käisin just läbi kõik, mis on seotud terviseandmete

mis omakorda aitaks vastata küsimusele – kui me rakendusuuringute programmis näiteks järgmisel aastal seame sihte –, kuhu suunda need toetused võiksid minna, millised ettevõtted võiksid kvalifitseeruda. Siis oleks võimalik, eks ole, ka teaduspõhiselt

Hästi huvitav on siin pealinnas kuulata arutelusid tehnoloogiast, tehisintellektist ja sellistest ägedatest teemadest. Minu küsimus on praktilisemat laadi. Mina tulen sellisest kohast nagu Kagu-Eesti. Kui ma käin näiteks erinevates külades Pukal, Haanjas, Lintes, Saatses, siis seal on inimestel hoopis teistmoodi mure: kuidas saada selline internet,

Millal me ükskord internetiühenduse nii kaugele saame, et kõigis Eestimaa paigus on see inimõigus kõigile inimestele tagatud? Aitäh küsimuse eest!

me oleme jõudmas ühisele kokkuleppele, kuidas tulevikus taristuobjekte ehitades sinna juba installeerida või eelinstalleerida vajalik tehnoloogia ning kaablite ja muu taolise paigaldamiseks vajalik infrastruktuur,

kuidas võiks jõuda selleni, et natukene pikemas perspektiivis on see lihtsamini ja odavamini välja arendatav.Teine probleem on selles – see on jälle

Praegu sellist raha kuskilt võtta ei ole. Küll aga oleme me kohtunud korduvalt Eesti suuremate telekomiettevõtetega, et arutada, mis võiks olla vähemalt lähematel aastatel see optimaalne mudel, kus me kasutaksime maa-alust või kaablipõhist infrastruktuuri ja tegelikult mingitesse kriitilistesse kohtadesse püstitataks maksumaksja raha eest ühiskasutatavaid torne, kuhu on võimalik mobiilside või mõne muu side seadmeid paigaldada. Selline on see hetkeseis. Lühidalt kokku võttes: probleem on teadvustatud. Kui sa küsid, kas 2027. aastaks on 100%-line katvus, siis vastus on ei. Miks see nii on? Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Me teame juba pikka aega, et elukeskkonna lahutamatu osa on töökoht. Ometi oleme jõudnud tegelikult sinna, kus töökohad on, töökäsi ei ole ja neid tuleb tuua kuskilt mujalt sisse, sellepärast et meie elanikkond on koondunud teatud piirkondadesse. Nii lihtsalt on. Minu küsimus tulebki sellest, et see regionaalne lähenemine ja see konkurentsieelis teatud piirkondades on üliolulise tähendusega.

et valitsus oleks teinud väljasõidu näiteks Pärnumaale ja rääkinud sellest, et vaadake, teil on selline piirkond, kus tuleb energiat toota, [ja küsinud], aga mida te tahate vastu saada, et see kõik siia tuleks. Miks see nii on? Jah, hea küsimus. Mul ei ole sellele head vastust. Selle aasta jooksul, mis mul on au seda ametit pidada olnud, ma pean tunnistama, ei ole mul see pähe tulnud. Ma olen ise katsunud sõita [Eestis ringi] nii palju kui võimalik ja saada aru, mida Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium ning tema allasutused saavad teha. Aga tundub vägagi mõistlik mõte. Võtan selle siit kaasa ja teen kolleegidele sellise ettepaneku.

kaasa. Nagu ikka, ma arvan, on suhtumisi seinast seina. See on tore, et meil on vaba maa ja inimesed saavad arvata, mida nad tahavad. Pigem ma ütleksin, et need esimesed kohtumised –

Ja ei ole ju oluline see, et ühel konkreetsel isikul, Tiit Riisalol on see ind olemas. Oluline on see, et need inimesed, kes töötavad avalikus sektoris selles valdkonnas, mida mul on au juhtida, võtavad seda kõike tõsiselt ja saavad aru, et see on oluline, mida nad teevad, ja et meil tegelikult ei ole teisi valikuid, kui majanduse konkurentsivõime küsimusega tegeleda. See on mõneti võib-olla mitte väga tänuväärne tegevus, aga see selleks. Jõuda siin ühel hetkel tõdemuseni, et me olemegi kõik ära teinud, on sisuliselt võimatu. Aga see ei tähenda, et ei peaks sellega tegelema. Mul on hea meel selle üle, et järjest rohkem kolleege tuleb sellega kaasa. Ma olen siin terve rea näiteid toonud, kelle puhul väga pikalt paluma ei pea,

nende abil teenuste ehitamist, mis teeks ettevõtjate elu lihtsamaks. Aga on terve rida valdkondi, kus see niimoodi ei ole. See sõltub ainult meist. Võin ühe lihtsa näite tuua: kogu kultuuri- ja spordimajandus. Oleme ka seda arutanud. See on valdkond, kus Eesti võiks saada oluliselt suurema

see, kas sa suudad lahinguväljal domineerida, sõltub sellest, kuidas erinevad väeliigid koos töötavad. NATO terminoloogias kasutatakse vist terminitunity of effortehk jõupingutuse ühtsus. Majanduskasvu on meil võimalik saavutada ainult jõupingutuse ühtsusega.

siis te võtsite vastu väljakutse võtta see Eestis üle nii, et ettevõtjatele halduskoormust juurde ei tule. Küsin, kas te olete valmis seda väljakutset siin Eesti rahva ees kordama ja kuidas sellega läheb. Ja teine küsimus jõupingutuste ühtsusest. Eile oli Euronewsis üleval must statistika Eesti jaoks, et Eestis on kõige rohkem neid tööandjaid – tervelt 70% tööandjatest –, kes ütlevad, et tööle kandideerivad inimesed ei oma tööks vajalikke oskusi. Meie tööandjad olid selles mõttes isegi mustemate prillidega kui Türgi või teised riigid. Eestis oli see protsent kõige suurem. Kuidas saaks seda jõupingutuse ühtsusega paremaks teha? Jaa, Jaa, palgalõhe. Ma käisin eile majanduskomisjonis ja seal oli inimesi, kes arvasid, et seda tegelikult ei eksisteeri, ja palusid mul tuua ühe konkreetse näite. Ma pean tunnistama, et ma ei osanudki ühte konkreetset näidet tuua, aga küsisin siis meie inimeste käest, kes sellega igapäevaselt tegelevad. Nad ütlesid mulle, et ega ei olegi võimalik konkreetseid näiteid tuua, need on delikaatsed isikuandmed ja võib-olla oleks veider seda teha.

2023. aasta neljandas kvartalis 2031 eurot, aga naissoost tehnikul 873 eurot. See ongi see palgalõhe. Ja kui väga vaja, siis võib minna, eks ole, ja need konkreetsed tehnikud üles otsida,

meil on sektorid, kus domineerivad selgelt naised. Me kõik teame neid: haridus, meditsiin ja nii edasi. Ja seal on madalamad palgad, eks ole, kui keskmiselt ühiskonnas. See on teine suund, kuhu liikuda, et et mehed liiguksid ka nende erialade juurde ja naised jälle, vastupidi, teiste juurde. Vot. Aga see oli lihtsalt taustaks. Küsimus on, kuidas seda teha niimoodi, et halduskoormus oleks võimalikult väike. Jah, lubasime teha tööriista. Sellele on antud ka ilus nimetus, palgapeegel. See tööriist on olemas. See on töötukassa süsteemist või kodulehelt kättesaadav alates 1. aprillist.

andma vastuse, kuidas ühes konkreetses ettevõttes on. See info on nähtav ainult sellele ettevõttele, mitte kellelegi laiemalt, ja loomulikult selle ettevõtte juhtidele, aga ka näiteks töötajate usaldusisikule. Ja selline metoodika puudutab rõhuvat enamust Eesti ettevõtjaid. [Rangemad] nõuded tulevad suurematele ettevõtetele, millega, ma kardan, võib kaasneda ka halduskulu,

väärib rohkem lähenemist. Teadupärast on ka kultuur ja sport meie ekspordi- ja majandusharu. Selle teadvustamisest ja reaalsetest tegudest on järjest enam juttu. Kas on ka mõtteid, kuidas neid valdkondi stimuleerida? Viimasel ajal on tõstatunud teema eraraha kaasamisest. Kas see võiks anda märgatava tõuke kultuuri- ja spordivaldkonna arenguks Eesti majanduse mõttes, sest teadaolevalt on täna seaduse järgi ettevõtetel võimalus valdkonda investeerida ligi miljard eurot? See teostuks juhul, kui riigipoolne motivaator selleks oleks olemas?

olen ise ka sellega tegelenud –, et teatud lisavahendite toel siiski tänapäeva tehnoloogia põhjal tööstus seal areneb. Me teame näiteid ja tänan teid tubli töö eest viimasel ajal, et need asjad arenevad kiiremini. Aga kas teil on ka plaanis vaadata otsa sellele – nii nagu ma olen alati öelnud, et iga minister peab olema ka regionaalminister –, kuidas seda lõhet ehk regionaalse arengu lõhet majanduse ja ettevõtluse mõistes nende vahenditega, mis juba olemas on, ehk Euroopa Liidu vahenditega või muude programmidega oleks võimalik vähendada? Aitäh,

mis on väljaspool seda. Ma ütlen ausalt, see ei ole olnud senini minu prioriteet. Töötundide arv on piiratud ja on olnud üks selge fookusala,

Aga see ei tähenda, et ülejäänud Eesti ei oleks oluline. Ja mul on hea vabandus ka, et meil on minister, kelle ametinimetus on põllumajandus- ja regionaalminister, või oli see vastupidi. Aga me kindlasti nüüd, kui mingisugune osa protsesse, millest ma siin täna olen ka rääkinud, on saanud selge suuna ja liikumise ning ma tean, et inimesed sellega tegelevad ja võtavad seda tõsiselt, vaatame päris siiralt sellesse poolde ka sisse. Üks osa sellest tööst [saab] tegelikult meie jaoks mingisuguse selguse ja arusaama ettevõtmise käigus, mida nimetatakse nulleelarveks.

kui ametit antakse, siis selle aasta lõpus ma tahaks, et meil oleks mingisugune arusaam koostöös ennekõike regionaalministriga, mis me seal teha saame.

Samas, nagu me teame, meie sotsiaalne toimimine ja ka majanduslik toimimine ei hulbi kuskil kaugel universumis, vaid on väga tihedalt integreeritud meie keskkonda. Praktiliselt igasugune majandustegevus mingil kujul omab mõju keskkonnale ja keskkond kas suudab puhverdada või ei suuda puhverdada. Ja see keskkonnamõju võib avalduda meie enda maal, meie elukeskkonnas või eksporditakse see kuhugi kolmandatesse riikidesse. Siit tulenevalt on küsimus selline, kas selle ambitsioonika plaani kokkupanemisel olete te kaalunud, milline on selle mõju elukeskkonnale ja mil määral elukeskkond suudab seda puhverdada? Hea Kui teie küsimus on, kas sellele dokumendile sellisel kujul on tehtud mastaapne keskkonnamõju hinnang, siis ei ole. Ma arvan, et see ei ole selles ajaraamis ka võimalik. Kui me nüüd seda soovide nimekirja hakkame realiseerima samm-sammult, siis, ma arvan, iga tegevuse juures tuleb kindlasti [keskkonnamõjule] otsa vaadata. Aga ütleksin kohe ära, et vaatama peaks hästi ratsionaalselt.

et roheenergia oleks ka tegelikult stabiilne ja juhitav ning et me vaataksime energeetikapilti tervikuna. See on asja üks pool. Selgelt ei taheta ju siia tuua mingeid märkimisväärse reostuskoormusega ettevõtteid. See on meie enda valik, keda me siia ootame. Ma arvan, et kõrge lisandväärtus sünnib ennekõike keskkonnatingimusi arvestavate ettevõtjate tegevuse tagajärjel. See on asja üks pool. Asja teine pool on see, et kui me tahame selliseid häid ettevõtteid siia saada, siis me oleme tegelikult mastaapses konkurentsis ennekõike oma lähiümbrusega. See on see, mille pärast me üritame koos mõtestada rohekoridori protseduuri. on tehtud üsna põhjalik analüüs. Kõik need analüüsid on avalikud. Võin selle teile edastada ka, ma arvan, kui te ei ole seda näinud. See on päris huvitav ja põhjalik lugemine. Mida tehti, oli see, et võeti näiteid Soomest ja Rootsist, kes on meie otsesed konkurendid, ja vaadati, kuidas seal viimase aasta jooksul, tegelikult viimase kahe aasta jooksul on menetletud kahte suurinvesteeringut. Rootsis jõuti nullist otsuseni kaheksa kuuga, soomlased olid natuke aeglasemad, 12 kuud.

Ma kuulasin hoolega debatti ja teie vastuseid ja pean ütlema, et oli neid kohti, kus teid võiks tunnustada. Näiteks mul on hea meel näha, et üha rohkem tajute te kolmepoolsete läbirääkimiste olulisust. Aga mis puudutab näiteks regionaalpoliitikat, millele siin ka kolleeg Jaak Aab viitas, siis ma arvan, et peab olema tõesti nii, et iga minister sinna eraldi oma tähelepanu suunab. Paratamatult võib Eesti olla väike, aga ta on piisavalt mitmekihiline.

märkimisväärselt kõrgem, kui see oli näiteks eelmise majandusbuumi ajal ehk parimatel aegadel. Meil on tegelikult päris palju kasutamata ressurssi. Mu küsimus on, kas te ei pea õigeks ikkagi seda kvoodiküsimust ja välistööjõu kaasamist kokku leppida kolmepoolselt ametiühingute ja tööandjatega, et ei oleks riski, et kohalikud töötajad jäävad kõrvale ja pelgalt tööandjate

Majanduse kahekordistamise plaanis oli kirjas eesmärk, et aastaks 2035 on riigi majanduslik tulu ühe kilogrammi materjali kohta 0,9 kohta 0,9 eurot. Aastal 2022 oli see 0,7 eurot. Kas teie hinnangul on see piisavalt ambitsioonikas eesmärk ja kas see võiks ajas kasvada? Aitäh! See on kindlasti valdkond, kus ma ei suuda debateerida, eks ole, grammi tasemel. Aga olemuslikult saab see vaade loomulikult olla selline, et kui meil on võimalik midagi eelistada,

Seal on oma hindamiskriteeriumid. Seal ei jagata raha enam ammu vasakule ja paremale, vaid konkurents on väga tõsine. Seal saab kõike arvestada ja vajadusel järjest rohkem suunata [raha] sellistele tegevustele, mis ühelt poolt genereerivad lisaväärtust, aga teiselt poolt ei koorma keskkonda. Loomulikult peaks see olema see üldsuund, kuhu me liigume. Ja noh, kui siin mingeid hiljutisi kaasusi analüüsida, miks üks või teine investeering kuhugi sattus, eks ole, olles nende põhjustega kursis natuke rohkem, kui kui pelgalt meedias kirjutatakse, siis üks otsuse mõjutajaid oli see, et me ei suuda garanteerida juhitavat roheenergiat.

Irja Lutsar, palun! Lugupeetud minister! Ma olen väga nõus, et andmepõhised otsused on igal juhul paremad kui emotsioonil põhinevad otsused. Probleem pole ju mitte selles, et me vähe andmeid koguks. Meil on andmeid küllalt kokku kogutud, aga probleem on meie regulatsioonides. Me ei saa neid andmeid kätte või kui me saame, siis on mõistlik aeg möödunud.

Seal on ka üks suur ambitsioon. See ambitsioon on see, et Eesti võiks olla suurima andmemajandusega riik maailmas. Võib-olla mitte andmete üldkäitlemise mahu poolest, eks ole, aga proportsioonis meie SKP‑ga.

lasta sellel ennast tõsta või me tegelikult jääme selle laine alla. See on see, mille pärast ma olen erinevates foorumites üritanud tõsta teemat, et me tegelikult peaksime lähemate aastate jooksul märkimisväärselt investeerima oma digitaristusse, oma küberjulgeolekusse ja nende arengusse, et me suudaksime lainega kaasa minna. Aga mul on tunne, et siin on veel tükk-tükk maad minna, kuni inimesed seda päriselt uskuma hakkavad. Aga mis puudutab andmemajandust, siis loomulikult tuleb sellega tegeleda. Siin mingile küsimusele vastates ma juba ütlesin, et me tahaks nii palju, kui meie võimuses on, andmekogude auditi ära teha, et saada aru ja [saada] pilt ette, mis

dokumendihaldussüsteemi sisse vaadates, et üsna sageli on, eks ole, mingid õigusaktid, mida me peame kas kooskõlastama või allkirjastama ja mis puudutavad mingil kombel andmete kasutamist Eesti avalikus sektoris. Olles seda reflekteerinud ka teistele inimestele, on meil tegelikult plaan: siin oleks võib-olla mõistlik ekspertkogul korra maha istuda natuke tõsisemalt, lükata laud puhtaks ja mõelda tegelikult Eesti andmemajanduse õigusruumi uuele kontseptsioonile.

Kuhu me ikka tegelikult jõuame? Mis see pikk plaan tegelikkuses on? Me räägime siin täna pikalt mingit sooja juttu, tegelikult ühtegi lahendust ei pakuta, kuidas saaks nii, et vähemalt riigi haridus[valdkonnas] toimiks IT-süsteem või midagi muud.

Teada on, et küberrünnakuga tegemist ei olnud. Keegi on ehitanud mittevajaliku või mittepiisava konfiguratsioonisüsteemi, aga ma ei oska seda praegu detailides rohkem kommenteerida. Veel kord lihtsalt kord lihtsalt selgituseks: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ei tegele kogu Eesti digisüsteemide arenguga. Aga sellest tuleb teha tõsiseid järeldusi. Kuidas meie sellesse süsteemi puutume? MKM-il on teatud hulk vahendeid,

Suur tänu, härra minister! Rohkem teile küsimusi ei ole.Head kolleegid, enne kui me saame minna läbirääkimiste juurde, informeerin teid, et on laekunud taotlus Eesti Reformierakonna fraktsioonilt pikendada

kolleegid, panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 58 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid 0. Käesolevat istungit on pikendatud kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14-ni. Ja nüüd, head kolleegid, avan läbirääkimised. Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel palun Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Andres Suti. Aitäh, hea juhataja! Aitäh, hea minister, põhjaliku ettekande ja hea debati eest! Alustuseks, mis on meie stardipositsioon? Meie stardipositsioon SKP puhul on umbes 28 000 eurot inimese kohta, millega me, nii nagu ütles ka Eesti Panga ökonomist Peeter Luik, oleme ilusti Leedust ees. See, et Leedu on meist ees, on optiline illusioon. Me oleme samaväärsed Hispaaniaga ja natuke maad tagapool Jaapanist.

Sealt edasi, finantskriisi järgselt jäi see tase kuskil 15–16% juurde. Viimasel kümnendil on see kukkunud allapoole 15%. Ja see on põhiline pudelikael, millega meil on vaja tegeleda.Lahendus,

Piisavas koguses madala hinnaga puhas energia on täpselt see, mis meid edasi viib ja mis toob siia ka investeeringuid. Tuuleinvesteeringud toovad siia esimesed miljardid eraraha. Teine osa rehkendusest on tulevikus uute energiamahukate tööstuste investeeringute ligimeelitamine. Selleks tuleb näha vaeva, nii nagu ka minister rääkis. Üks väga oluline asi, mida on vaja, on see, et investor tunneks ennast Eestis teretulnuna. Selleks saame me teha mitut asja. Fokusseeritud investeeringutoetustest oli ka siin juttu. Me peame lihtsalt pudistamise asemel [jagama rohkem] raha potentsiaalsetele suurinvesteeringutele. Teiseks, iga ministri, iga ametniku ja tegelikult ka iga Riigikogu liikme ülesanne on Eesti turundamine. See on see töö, mida me peame kõik ühiselt tegema.

Nüüd, tehisintellekt ja digiühiskond on vaieldamatult kohad, kus Eestil on unikaalne konkurentsieelis, aga me suudame selle realiseerida ainult siis, kui me investeerime tehnoloogiaga käsikäes ka küberturvalisusesse. Minister mainis viimasel kuul [toimunud] ajaloo suurimat küberrünnakut. Lihtsalt võrdluseks: selle rünnaku maht oli seitse korda suurem kui eelmisel, mis oli ajalooliselt kõrgeim.

Eesmärk siin on hästi lihtne: arendada teaduspõhist ja järelkasvule orienteeritud kompetentsi kõrge lisandväärtusega kiibidisaini vallas, toetades seeläbi ka intellektuaalomandiga ettevõtete tekkimist Eestis. Või teine näide, mille puhul me räägime miljonist või natuke enamast uue põlvkonna meditsiinilahendus. Paluks lisaaega. Kolm minutit lisaks. Uue põlvkonna erakorralise meditsiini lahendust LifeSaver Estonia on siin veetud veetud koos Airbus [Helicoptersi] ja International SOS-iga. Selle eesmärk on hästi lihtne: tehnoloogia integratsiooni abil lühendada erakorralise meditsiini reaktsiooniaega; kasutada kaasaegseid õhusõidukeid, nagu droonid;

akadeemilisteks uuringuteks ja personaalmeditsiiniks, millest siin oli ka juttu. Kuid mitte ainult! See on ka võimalus Euroopa Liidu terviseandmete regulatsiooni ja andmestandardi kujundamisel eestvedaja rollis olla. Neljas sammas: kvaliteetne ja tööturu vajadustele vastav haridus, nii baas- kui ka kõrgharidus. Sellest oli siin palju juttu ja see on kindlasti üks olulisi eeldusi, et me jõuaksime tööjõu tootlikkusega kõrgemale tasemele.

Haridussüsteem peab sellega kohanema ning me peame olema avatud ka kvalifitseeritud välistöötajatele nendes valdkondades, kus meil oma inimesi ei jätku.Soovime minister Riisalole jõudu Eesti majanduse konkurentsivõime edendamisel! Aitäh!

aga mis selle sisu on, seda ei oska öelda. Kui me vaatame viimaste päevade uudiseid ja räägime Eestist kui e-riigist, siis see on täiesti läbi kukkunud.

ja head lahendust ikka ei saadud, siis peaks tõesti vaatama, ega midagi ei ole valesti. Üks pool on kindlasti see, et need, kes tellivad neid programme, ei kirjelda väga õigesti ja täpselt, mida nad soovivad. Iga kolme kuu järel soovivad nad midagi juurde ja siis need süsteemid jooksevad kokku. Ma usun, et siin on võimalik lahendusi leida, aga praegusel hetkel ma küll ei näe, et me võiks julgelt rääkida, et meil on kõik hästi.Kui vaadata viimast uuringut, siis ainult 54% või 56% elanikkonnast usub e-valimistesse, mis näitab seda, et peaaegu pooled ei usu nendesse.

Ma ei tea, kas see kõige parem lahendus on. Ma ei kuulnud täna kordagi, et teid ehitades peaks olema kindlasti kõrvale veetud interneti jaoks vähemalt toru, kuhu saaks panna valguskaabli, et me tõesti saaksime igas punktis kiire interneti kätte. Me räägime kiirest internetist juba aastakümneid oleme sinna pannud miljoneid. Kuuleme, kuidas jälle on kuhugi internet koju veetud, aga keegi seal ei soovi ühendust [luua], peetakse isegi 300 eurot kalliks, samas on investeeritud iga maja juurde tuhandeid

tööstusest. Me küll arutasime ja kuulsime, kuidas õhu müümisega on võimalik raha teenida, aga tööstus algab majandusest. Aga selleks, et Eesti riik saaks olla tööstusriik, on üks väga oluline komponent – see on energeetika.

võimalikud variandid võiks olla laua peal ja las nad konkureerivad omavahel. Täna öelda, et põlevkivielekter tuleb homme kinni panna, on silmakirjalik. Eesti Vabariigis ei ole mitte ühtegi teist juhitava elektri varianti, välja arvatud Eleringi juures üks gaasiturbiin. Kas me kuulsime täna, et kui gaasiturbiin panna tööle, on see elekter 1,7 korda kallim kui täna muu kütte puhul? Ei, seda me ei kuulnud. Kas me kuulsime täna seda, et põlevkivikatlad, mis tahetakse kinni panna, oleks võimalik Eestis toodetava pelleti peale üle viia, nii nagu on paljudes Euroopa riikides, kuhu müüakse Eestist pelleteid? Ei, seda me ei kuulnud. Kui me ei suuda Eestis saavutada seda, mis oli kümme aastat tagasi, et me olime Euroopa ainuke riik, kes suutis elektrit toota mõistliku hinnaga kogu siin tarbitavas [mahus], siis me võime unistada edasi, et ühendused … Nendesamade ühenduste valedesse otstesse tegemine on ju viinud Eesti tarbijate taskust 1,7 miljardit. ühtegi lahendust! Ainult pikk plaan. Võiks täna siin ikkagi selgelt aru saada, kuhu me tahame minna. Kui keegi hakkab siin rääkima, et me teeme 11 aastaks pikka plaani, ma küsin, kas me teame, mis kahe aasta pärast on. Kas me teadsime kaks aastat tagasi, et AI hakkab meie eest palju asju ära tegema? Mina ausalt öeldes lootsin, et minister tuleb täna

aga tegelikkuses me oleme järjekordselt maha jäämas oma naabritest. Ja kui keegi räägib majanduse kukkumisest ja mingist hetkest, siis ma võin öelda, et see, mida siin püütakse

Aga järgmiste valitsuste ajal on tekkinud olukord, kus me oleme Euroopa kõige viimane, kõige suurema langusega majandus. Ja siis püüame maksutõusudega selle asja ära teha. Täna oleks võinud rääkida seda, mida ma mäletan, et Eesti 200 valimislubadus oli, et automaksu kindlasti ei tule. Aga millegipärast ma pole rahanduskomisjonis seda veel näinud, et Eesti 200 oleks selle vastu. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Priit Lombi.

Mida ta sellega silmas pidas, teab tema ise, aga minu jaoks kõlas see tegelikult rohkem loosungite kriitikana. Arengudokumendi loosungid, mis on küll kõik enamasti väga helged ja ootamist väärt, osutuvad kahjuks liiga tihti loosungiteks. Lootmise kõrval tuleb palju kiiremini ja veel enam teha reaalseid tegevusi. Paljudest neist oli ka ministri sõnavõtus juttu. Aga probleem nende numbritega on hoopis teistsugune. Juhul kui eesmärgid ei täitu, siis liiga tihti kopeerime me need eesmärgid järgmise perioodi dokumenti ja avaldame uuesti, nagu juhtus Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 "Teadmispõhine Eesti" programmiga.

Ehk selle näite puhul me kopeerisime täitmata jäänud eesmärgi ega hinnanud, mis põhjusel see tegelikult täitmata jäi.Ma väga-väga loodan, et täpselt sama saatus ei taba soovi jõuda Eesti tootlikkusega 110%-ni Euroopa Liidu keskmisest. Tootlikkuse kasvuks on vajalik terve hulga tegurite koostoime, millesse peavad oma panuse andma nii ettevõtjad kui ka riik oma majanduspoliitikaga. Majanduskeskkond, tööjõud ja haridus, tööstuse automatiseerimine ja digipööre, innovatsioonipööre, kestlikkuse põhimõtete rakendamine, tööstuse nähtavus ja regionaalne ettevõtlus – need on kõik väga asjakohased valdkonnad. Aga kes ja kuidas hoiab ohje? Ma nõustun ministriga sada protsenti, et üks ametnik üksi ei saa Eesti majandust kasvule pöörata.

See sügav ohe, mis ministrilt investeeringutest [rääkides kostis], oli paljuütlev – võib-olla isegi tänase päeva üks kõige kõnekam osa. Sotsiaaldemokraadid on kindlasti sama meelt, et riigi roll majanduse elavdamisel on vajalik: kontratsüklilised investeeringud, rahvusvaheliselt veel mitte konkurentsivõimeliste, kuid tulevikus eeldatavalt edukate majandusharude toetamine, riskantsete, kuid innovaatilisi tehnoloogiaid arendavate majandusharude toetamine, kodumaise tooraine väärindamise toetamine, taastuvenergeetika toetamine,

pürgib. Palun kolm minutit lisaaega ka. Palun, teie ajale on lisatud kolm minutit! Minister rääkis, kuidas Eesti ettevõtja suured investeeringud lähevad Lätti. Investeeringute roheline koridor, suurinvesteeringute toetamine ja palju muud – see kõik on väga oluline. Aga selle kõrval on sama tähtis ka kontakti omamine nendesamade ettevõtjatega. Miks seesama, üht oma suurinvesteeringut suure tõenäosusega Lätti [viiv] ettevõtja ütles reedel kohtumisel presidendiga, et mitte ükski Eesti Vabariigi valitsuse liige ei ole temaga viimastel kuudel kontakti otsinud. Kunagi oli ütlemine, et kapitalil puudub rahvus. Ma sellega kindlasti ei nõustu. Aga selge on see, et kapitali rahvus on tugevam siis, kui tema vastu tuntakse huvi. Kahju, et tagasiside on vastupidine. Aga ma loodan, et hea tahte ja inimliku huvi näitamine on meile kõigile jõukohane.Ja viimaks, teadus- ja arendustöötajate finantsstiimuli kõrval on ettevõtjad välja toonud veel ühe probleemi, mis keskendub aruandlusele. Kui avate registris teadus- ja arendustöötaja lahtri, saad jälle hulga uusi tühje, täitmist vajavaid lahtreid. Seetõttu on ettevõtjal lihtsam see märge, et palgal on TA-töötaja, lihtsalt ära kustutada. Kuulsime tänases ettekandes lihtsa aruandluse põhimõtte vajalikkusest, aga mulle tundub, et sõnade asemel oleks vaja hakata palju kiiremini tegutsema. Riigikogu ja eriti Riigikogu majanduskomisjon on valmis bürokraatia vähendamise eelnõusid, ka niinimetatud rohelises koridoris [bürokraatia vähendamist] kiireloomulisena menetlema. Sellealaseid algatusi võiks ministeeriumidest tulla oluliselt rohkem.

Samuti süvendab kriisi riigi võlakoormuse kiire kasv. Kõige selle taustal ei ole meil praegu mõtet rääkida aastast 2035. Esmalt üritaks sel ja järgmisel aastal majandust vee peal hoida.Oma ettekandes rääkis minister näiteks tööhõives osalemise määrast ja soolisest palgalõhest. Need on kindlasti kohad, mis vajavad tähelepanu. Kuid selles kontekstis on veel tähtsam rääkida tööpuudusest ja elanikkonna vaesusest.

Statistikaameti juhtivanalüütik Epp Remmelg on toonud välja, et suhteline vaesus näitab sissetulekute ebavõrdsust riigis. Suhtelises vaesuses elas ligi 303 900 inimest ning nende inimeste leibkonna koosseisu arvestav kuu netosissetulek oli väiksem kui 756 eurot. Absoluutset vaesust koges 2022. aastal ligi 48 000 inimest. 2021. aastal oli neid inimesi 18 000, mis tähendab, et see arv on kasvanud kaks ja pool korda. Nende inimeste leibkonna koosseisu arvestav kuu netosissetulek oli väiksem kui 303 eurot. Absoluutses vaesuses elavate inimeste arvu kasvu taga on 2022. aastal toimunud suur hinnatõus, mis tõstis elatusmiinimumi piiri rohkem kui kunagi varem. Minister rääkis meile täna siin saalis ilusatest numbritest ja sellest, kui hästi me hakkame elama aastal 2035. Kuid kuidas me seda saavutame? Mida tuleb teha, et majanduslangus lõpeks ja inimeste elu läheks paremaks? Kuidas elavdada majandust? Toetan arvamust, et Eesti inimeste heaolu ja palgataseme määrabki see, millise koha suudab Eesti nii-öelda rahvusvahelises tööjaotuses endale võtta ning mis hinnaga oma kaupu ja teenuseid müüa. Eesti inimeste palkade tõstmiseks tuleb kasvatada ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja töötajate tootlikkust. Aga selle saavutamiseks tuleb suurendada ennekõike Eesti ettevõtete loodavat lisandväärtust ja tagada konkurentsivõime. 14. novembril

Valitsus lihtsalt ajab käed inimeste taskusse. Valimiste ajal polnud maksutõusudest sõnagi kuulda, ent oma tegevuses on Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide liit tulnud välja sellise maksutõusu plaaniga, mille sarnast pole sel sajandil Eestis nähtud. Tänase päeva seisuga on koalitsioon Reformierakonna vedamisel juba vastu võtnud järgmised otsused. Alates 1. jaanuarist on vähendatud suurperede toetust 200 euro võrra. Alates järgmisest aastast tõuseb majutusasutuste käibemaks 4% võrra.

On tühistatud maakondlik tasuta ühistransport. Aga see ei ole kõik. Valitsus töötab juba uute maksude, automaksu ja suhkrumaksu kehtestamise nimel.

Samal ajal on Eesti riigivõlg kõige madalam Euroopa Liidus. Täna võiks riik kaaluda võimalust võtta laenu. Kui praegu majandust toetada, suunates raha investeeringuteks, ettevõtjate abistamiseks, et nad saaksid konkureerida välisturgudel, ja töökohtade säilitamiseks, siis ei ole kriisi tagajärjed nii karmid.

Riigieelarve kontekstis võrdub pankade kasum peaaegu 3%‑ga, mis on omakorda võrreldav meie kaitsekulutustega. Samal ajal puuduvad riigil vahendid olulisteks investeeringuteks, nagu õpetajate või päästjate palgatõus, teede ehitus ja meditsiin. Lõpetuseks soovin tsiteerida Eesti Panga presidenti Madis Müllerit, kes ütles oma hiljutises intervjuus, et üheks riigi tulude vähenemise põhjuseks on Reformierakonna tulumaksumuudatused, mis tähendab füüsilise isiku tulumaksu laekumise olulist vähenemist ja teenib peamiselt jõukama ühiskonnakihi huve. Austatud koalitsioonisaadikud, rohkem tarku otsuseid! Selg sirgu, Eesti! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti 200 fraktsiooni esindaja Tarmo Tamme. Palun!

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Selleks, et asjad juhtuksid vastavalt meie soovidele, on vaja plaani. Pikk plaan majanduse kasvatamiseks on igati positiivne. Mis on oluline meie majandusplaanis? Bürokraatiat on vaja vähendada, ametnikkond [tuleb] suunata innovatsiooni veduri rolli, vähem reegleid ja rohkem panust igapäevaselt ettevõtluse toeks. Avalik sektor peab vedama innovatsiooni, sest seal on ressurss ja ühiskondlik huvi.Eesti huvi.Eesti majandus sõltub suuresti teadusmahuka tööstuse elujõust. Sellele on vaja eestvedajat. Olen kindlalt veendunud, et asekantsleri roll teadusmahuka tööstuse edendamiseks on lausa hädavajalik. Eestil on mure tootlikkusega, tootlikkus on väike, peame sellega tegelema. Vaja on valida eelisarendatavad sektorid, tagada neile ressursid ja rahastus. On oluline, et valdkondades oleks kohalik ressurss ja teadmine. Ilmselgelt peavad suunad, mis on valitud, toetama rohekokkulepet, muidu ei ole eksport nendes sektorites lihtsalt võimalik.Riik peab looma põhjuseid turistidele Eestisse tulla, kas kultuuri- või spordisündmuseid. Meil ei ole põhjust oodata, et turistid lihtsalt tulevad siia. Peame olema nähtavad, on nendeks siis rahvusvahelised konverentsid, kultuurisündmused või spordisuurvõistlused, aga ka puhas ja puutumatu loodus. Riik peab looma eeldused.Selleks, et metaandmed jõuaksid reaalmajandusse, peame muutma regulatsioone. Andmed peavad olema kiiresti ja käepäraselt kasutatavad majandusotsuste tegemisel. Majanduse tõmbavad käima haritud ja motiveeritud inimesed, mitte poliitikud. Panustamine haridusse on siinkohal ülioluline.Eesti ei saa enam liikuda Skandinaavia majanduse tellimuste tuules. Peame leidma oma tooted, mida laias maailmas müüa, tagama nende unikaalsuse ja neid brändima. Selliste toodetega uute turgude, kus meid ei oodata, on suur abi äridiplomaatiast, kuhu riik peab enam panustama.Majanduse kasv tuleb ainult investeeringutest ja üldiselt tulevad investeeringud kasumist. Meie ettevõtted peavad iga päev olema kasumlikud. Kui soovime saada jõukaks ning tagada Eesti riigi elanike hea äraelamine, peab iga viimane kui poliitik ja ka ametnik oma otsust tehes mõtlema, kuidas tema otsus toetab Eesti jätkusuutlikku majanduskasvu ja muudab meie elu paremaks. Ainult nii on võimalik, et meil läheb hästi. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Anti Poolametsa.

Täna kõlas siin mitu korda huvitav sõna "optiline illusioon". Ma siis kasutaksin ka Minister Riisalo ja Andres Sutt tõid oma kõnedes välja nii palju optilisi illusioone, et kõiki neid miraaže ei ole võimalik siin lühikeses ettekandes käsitleda.Aga

Need olevat kaks tööriista, mis meie käes on. Aga maksuküür kaob tuleval aastal plaanitud kujul, kinnitas Kallas. No siis on selge, et minnakse pimesi oma kehva plaaniga edasi. Majanduslangus süveneb, ekspordi langus süveneb. Ei ole ka seda taibukust, et olla paindlik ja lähtuda välistingimustest, ‑oludest, et hoida majandust kasvul. Ei, pimesi minnakse edasi oma vana plaaniga, mis on juba näidanud oma nõrkust. Selles, kui te tahate

Praeguse koalitsiooni majandusmudel, mis põhineb üksnes maksutõusudel, tirib jätkuvalt majandust allapoole. Loen mõned viimase poole aasta viimase poole aasta uudiste pealkirjad. September 2023: "Eurostati kohaselt on Euroopa suurim SKP langus Eestis – teises kvartalis kukkus majandus aastaga 3 protsenti". November 2023: 2023: "Olukord Eesti majanduse konkurentsivõimega on nutune ja riigikogu majanduskomisjon otsustas kokku kutsuda konkurentsivõime ekspertkogu" "Statistikaameti esialgse hinnangu põhjal jätkus 2023. aasta neljandas kvartalis sisemajanduse koguprodukti (SKP) langus". Veel tsiteerin Ajakirjanik küsis: "Arvutasin 900 miljonit eurot ja 7% kärbet igalt poolt, et mahtuda Euroopa Liidu reeglite sisse. On see arvutus õige?" Kaja Kallas vastas: "Jah, see on väga lähedal."

Novembri teade tegelikkusest: "Eestist pärit kaupade eksport kukkus ligi kolmandiku: majandusanalüütikud hoiatavad, et tegu ei ole üksiku halva kuuga, vaid probleem on palju sügavam". Palun lisaaega. Aitäh! "Statistikaameti andmetel vähenes kaupade eksport 2023. aastal eelneva aastaga võrreldes 16

Minister ja teised koalitsioonierakonnad kiitsid takka energiasüsteemi lammutamist kui nende parimat saavutust. Kunagi helges tulevikus pidi meil olema 8 teravatti energiat, aga see helge tulevik nihkub üha kaugemale ja kaugemale. Pilt on halb. Kiideti, et me oleme Hispaania majandusega ühel pulgal. Pigem oleme Rumeeniaga ühel pulgal oma korruptsiooni mõttes, sest kõik koalitsioonierakonnad on Vene rahaga seotud ja ei tehta teist nägugi. Pidime Pidime olema ikkagi edukas digiriik ja sellest piisab. Räägiti ilusaid sõnu digiloost, personaalmeditsiinist ja eestvedaja rollist.

vaadata ükskõik millise ametniku andmed üle. Kui see ei ole läbikukkumine, kui see ei ole katastroof andmekaitses, siis mis üldse on katastroof? Minister peaks käima praegu mööda maad ja pakkuma välja lahendusi, näitama, et ta võtab midagi ette, mitte konstateerima, et ikka juhtub, see on erasektor, ikka juhtub. Kui te [lahendusi välja ei paku], astuge kiiremas korras tagasi! Kui te midagi väga radikaalselt otsustavat ette ei võta meie küberkaitses, astuge tagasi! Te ei saa siis tööga hakkama, see on täiesti selge. Loomulikult, terve valitsus ei saa tööga hakkama, aga ka teie eraldi ei saa tööga hakkama, sest ainuüksi geeniandmed, mida varastati, ülitundlikud geeniandmed, viljakusravi andmed … Te oleksite pidanud juba detsembrist saadik käima ja tegema kõik võimaliku, et järgmist äpardust ära hoida, tegema eelnõusid, pakkuma välja ideid. Ei, te räägite, kuidas tehakse personaalmeditsiini ning see läheb veel paremaks ja õilsamaks. See on lubamatu – ajaloo suurim andmeleke. See on talumatu olukord. Võtke midagi ette, sest teie tagasiastumisest üksi enam ei piisa. Terve koalitsioon peab midagi ette võtma küberkaitsega, andmekaitsega. Praegu me oleme ju häbistatud digiriigina, oma digitiigriga. Vahel on nii, et põhjas käimine annab võimaluse hüppeks. Kasutame siis seda hullu olukorda ära mingiks arenguks. Aga ärge tulge rääkima jälle personaalmeditsiinist. Tagage kõigepealt, et minu isikuandmed oleks kaitstud, et mingi Apotheka ei varastaks ära minu ja teie kõigi retseptiandmeid. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Olen tänulik majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalole ettekande eest, olen tänulik kõigile ametikaaslastele sõnavõttude ja arvamuse avaldamise eest,

376 esimene lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks rahandusminister Mart Võrklaeva. Palun! Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Eelnõu eesmärk on reguleerida inkassofirmade ja nendega seotud isikute, võlgade ülesostmise finantseerijate tegevust. Statistika kohaselt jäävad paljud tarbijad jätkuvalt võlgnevusse, seda just väikelaenudega, mida väljastavad mittepangad ehk tavakeeles kiirlaenufirmad. Näiteks Riigikontrolli 2023. aasta juunis avaldatud raporti kohaselt jääb sisuliselt iga neljas kiirlaenufirma klient oma laenu tasumisega hätta.

Meedia on mitmeid kordi kajastanud juhtumeid, kui võlgade sissenõudmisteenuse osutamisega tegelevate ettevõtjate ehk inkassofirmade praktika ei ole alati olnud väidetavalt õiguspärane ega arvesta võlgnike huvidega. On esinenud üleliigset ähvardamist ja survestamist. Samuti on kohus tuvastanud, et võlgnikult üritatakse rohkem raha välja nõuda, kui tegelik võlgnevus koos algsummaga ja viivisega kokku on. Eelnõuga kehtestatakse nüüd inkassofirmadele selge niinimetatud mänguruum, kuna siiani on nende üle riiklik järelevalve puudunud. Eestis tegelevad inkassofirmad eri liiki võlgade sissenõudmisega ja võlanõuete ülesostmisega. Oluline on silmas pidada, et eelnõu reguleerimisalasse ei kuulu kõik inkassofirmad, vaid üksnes need, kes tegelevad pankade või teiste krediidiandjate laenudest tulenevate võlgade sissenõudmisega või nende ülesostmisega. Muu hulgas kohandub eelnõu lisaks tarbijakrediidile ka ettevõtjale antud pangalaenust tekkinud võlgnevusega seotud tegevustele. Seepärast on seaduseelnõu pealkirjas inkassode käsitlust kitsendatud ja antud eelnõu kohaldumisalasse kuuluvaid isikuid nimetatakse krediidiinkassodeks. Teadaolevalt tegelevad aga enamik Eestis asutatud ja tegutsevaid inkassofirmasid laenulepingutest tulenevate võlgnevuste sissenõudmisega. Seega võiks eeldada, et seadus hakkab edaspidi kohalduma suuremale osale Eesti inkassoturust. Siiski, kui mõni inkassofirma tegeleb näiteks üksnes trahvide või elatisvõlgnevuste sissenõudmisega, siis eelnõu sellisele inkassofirmale ei kohaldu. Hinnanguliselt kohaldub eelnõu umbes 7–8-le Eestis tegutsevale inkassofirmale. Eelnõuga nähakse inkassofirmade suhtes ette sisuliselt kahte sorti reeglid. Esiteks, info andmine võlgnikule ja suhtlemine võlgnikuga. Võlglasele tuleb anda täpset infot, kuidas tema võlgnevus on kujunenud, ehk teavitada tuleb tasumisele kuuluvast summast koos täpsustusega, mis kuulub tasumisele põhiosa, intresside, teenustasude ja muude ettenähtud tasudena. Võlgnik võib välja nõuda ka algdokumente, kuidas tema võlgnevus alguse sai, kui ta on algselt pangalt või kiirlaenufirmalt laenu võtnud. Samuti nähakse ette nõuded selle kohta, kuidas iga võlgniku kohta tuleb toimikut pidada, sealhulgas selle kohta, kui kaua saab selliseid andmeid säilitada. peab ka hindama, kas füüsilisest isikust võlgnikule võiks soovitada pöörduda teatud juhtudel võlanõustaja poole. Mis on aga üks olulisemaid asju, [on see, et] eelnõuga nähakse otsesõnu ette, et inkassofirma ei või kuidagi võlgnikku ahistada ega lubamatult mõjutada. Samuti peab inkasso austama võlgniku eraelu puutumatust. Ilmselt saab olema lubamatu ähvardada võlgnikku sellega, et võla mittetasumisel kaevatakse tööandjale, nagu praegu praktiseeritakse. Lisaks on inkassofirmal kohustus võtta vastu kaebusi ja vastata neile üldjuhul 15 päeva jooksul. Teist tüüpi reeglid puudutavad kontrolli ja järelevalvet. Inkassol on kohustus taotleda Finantsinspektsioonilt tegevusluba ja ta saab tegutseda üksnes selle loa alusel. Finantsinspektsioonile antakse volitus teha järelevalvet inkassode üle, sealhulgas saab ta rakendada erinevaid sanktsioneerimise võimalusi, alates ettekirjutusest kuni väärteomenetluseni. Väärteo korras võib karistada inkassofirmat kuni 3 miljoni euro ulatuses. Nähakse ette usaldusväärsuse nõue inkassofirma juhtidele ja omanikele. Juhid peavad olema laitmatu mainega, näiteks ei või nad olla kriminaalkorras karistatud. Samuti on eraldi nõue, et inkasso juht ei saa olla isik, kes on varasemalt liigkasuvõtmisega Eraldi nähakse ette kõrgendatud kapitalinõue, mis on 25 000 eurot. Sätestatakse ka eraldi reeglid, kuidas inkasso peab võlglastelt laekunud vahendeid hoidma. hoidma. Juhul kui inkassofirma muutub maksejõuetuks, siis loetakse võlgniku võlad tasutuks, kui vastav raha on juba inkasso kätte jõudnud. Lisaks inkassodele nähakse ette ka teatud uued kohustused pankadele ja muudele laenufirmadele. Põhiline uus nõue on see, et kui tarbija satub hätta laenu tasumisega, siis peab pank või kiirlaenufirma kõigepealt vähemalt kaaluma, kas on võimalik võlgnevust kuidagi ümber kujundada, et ei peaks tingimata kohe pöörduma kohtusse. Näiteks võib pank või laenufirma kaaluda maksepuhkuse andmist tagasimakse tasumise täielikuks või osaliseks edasilükkamiseks teatud ajavahemikus. Eelnõu põhineb Euroopa Liidu direktiivil, mis reguleerib nende inkassofirmade tegevust, kes tegelevad pangalaenudest tulenevate võlgnevuste sissenõudmisega ja nende ülesostmisega. Oleme otsustanud minna direktiivist kaugemale, kuna direktiiv seda lubab. Eelnõu hõlmab ka eelpool nimetatud mittepankade laenudest tulenevaid võlgnevusi. Hetkel krediiditurul inkassona tegutsevad äriühingud, kes soovivad pärast käesoleva seaduse jõustumist jätkata oma tegevust, peavad Finantsinspektsiooni vastavasisulise tegevusloa saama hiljemalt 2024. aasta 31. detsembriks. Muudatused paremuse poole ei toimu üleöö ja kindlasti läheb mingi aeg, et järelevalve kujundaks ja kohtud sisustaksid seda, mis on inkassodele lubatud käitumine. Käesolev seadus annab igal juhul selged alused, et inkassoturu läbipaistvust suurendada, ja annab ka võlgnikele rohkem võimalusi ennast kaitsta. Lõppkokkuvõttes tuleb loomulikult märkida, et inimene, kes on võlgu jäänud, peab ka ise süvenema, et aru saada, mida tema käest välja nõutakse, ning peab ka olema valmis ennast ise rohkem kaitsma. Aitäh!

et lasti läbi võrgusilma need ohtlikud tegelased. Aga mina ei saa aru sellest, kuidas sellises valdkonnas, kuhu nagu magnetiga tõmbab kahtlase taustaga tegelasi, on nii väike kapitalinõue, 25 000 eurot. See peaks ikkagi olema midagi muud, sest 25 000 eurot saab mõni kahtlase taustaga tegelane imekergesti kokku. Müüb oma auto maha ja äri läheb käima, eks ole, teeb sissemakse ära. See nüüd küll ei ole veenev summa.

tegevus oleks paremini kontrollitud ja reguleeritud, on nii Euroopa Liidu direktiiv kui ka antud seaduseelnõu koostatud. Oma ettekandes ma ka mainisin, et saab olema kõrgendatud kontroll inkassofirmade juhtorganite suhtes. See on ka vastus teie viidatule.Nüüd, see kapitalinõue on tõesti 25 000 eurot. Ma arvan, et eks see on jälle hinnangu koht. See on üks ettevõtlusvorm ja me ei peaks ettevõtlusele seadma

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud minister! Me oleme ka komisjonis rääkinud sellest, et see eelnõu tegeleb juba tagajärgedega, eks ju. Peaks vaatama ka põhjuseid. Üks põhjuseid ilmselt on see, et need niinimetatud kiirlaenud on inimestele väga kergesti kättesaadavad. Ja üks selline motivatsiooniallikas inimestele on reklaam, mis lubab sularaha kiiresti kätte. See reklaam on reklaamiseaduse kohaselt televisioonis ja raadios keelatud, küll ei ole keelatud [selleteemaline] otsepost, netireklaam ja kõik muud sellised asjad. Kas te selle eelnõu ettevalmistamisel ja ka ringleva reklaamiseaduse

võlglast või tegelikult laenuandjat? Praegu ma saan aru, et laenuandja on paha inimene, aga võlgnik on väga hea inimene, teda tuleb igatepidi kaitsta. Ma saan seaduseelnõust niimoodi aru, et rumal

täiesti loomulik ettevõtlus, et antakse laenu ja võetakse laenu. Ei saa olla nii, et üks on halb ja teine on hea. Selleks me peamegi vaatama, et see regulatsioon oleks

Reili Rand, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Minul on küll hea meel, et me oleme ühiselt võtnud ette regulatsiooni, mis aitab kaitsta krediidisaaja huve ja omakorda aitab aitab kaasa sellele, et Eesti inimesed üldse ei satuks inkasso huviorbiiti. Aga küsimus puudutab konkreetselt niinimetatud positiivset krediidiregistrit. [räägite] mõne sõnaga, mis seisus me selle loomisega täna oleme. Ja kuna teemast on tõesti mitmeid aastaid räägitud, kas on võimalik kuidagi seda protsessi kiirendada, et me lõpuks ka positiivse tulemuseni jõuaks ja krediidiregister meil toimima hakkaks? Aitäh! Positiivne krediidiregister on äärmiselt oluline ja pean tunnistama, et kui ma ministriametisse sain, siis selle ma ühe prioriteedina antud antud valdkonnas seadsin. Praeguseks on [tehtud] Cyberneticaga koostöös uuring, millist tehnoloogiat kasutada, sest me loome andmebaasi, kus on väga palju delikaatseid andmeid.

aga teisalt peab see töö olema tehtud korrektselt ja läbimõeldult nii, et inimeste andmed on tugevalt kaitstud. Süsteem [peab olema] läbimõeldud, nii et see töötaks oma eesmärgi päraselt.

Aitäh! Sel teemal ei ole meil olnud otseselt mingeid algatusi või tegevusi plaanis. Aga kuna tegemist on olulise teemaga, siis ma arvan, et minu või justiitsministri [algatusel] võiksime

interneti ja siin on Krediidiregister OÜ ja Taust OÜ. Neid on päris mitmeid. Kas soovitakse eraettevõtlusega hakata konkureerima või mis selle mõte on?

Ma arvan, et see kohustus langeks siis isikul ära, sest need andmed on loa andmisel sealt kenasti kättesaadavad. Aitäh!

krediidiinkassode ja ‑ostjate seaduse eelnõu 376 oma istungil 1. aprillil käesoleval aastal. Istungil viibis nii rahandusminister Mart Võrklaev kui ka Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Auväärt ja sama osakonna nõunik Marit Maidla. Minister ja tema kolleegid tegid väga põhjaliku sissevaate seaduseelnõusse. Ma ei hakka seda ümber jutustama, aga peatun mõnel momendil või mõnel küsimusel, mille komisjoni liikmed välja tõid. Üldiselt tahaksin ära markeerida, et arutelu selle eelnõu ümber oli äärmiselt meeldiv ja konstruktiivne. Nagu ka minister siin juba küsimustele vastates märkis, tunti väga palju muret just põhjuste üle, miks miks inimesed ei ole võimelised oma kohustusi täitma ja miks krediidiandjad on sunnitud krediidiinkassode poole pöörduma. Tegelikult peame ka selle eelnõu raames või eraldiseisvate

kes komisjoni istungil korduvalt juhtis meie diskussiooni sellele rajale, et me peaksime rohkem tegelema krediidi saamise ja krediidi andmise sisuliste küsimustega. Kiidan ka ministrit, kes oli istungil väga avatud meelega ning oli valmis arutama ja diskuteerima kõikvõimalike lahenduste üle, mis inimesi aitaks. Selle üle on väga-väga hea meel. Diskussioon toimus ka selle üle, kas peaks üle vaatama näiteks võlaõigusseaduses sätestatud krediidi krediidi kulukuse piirmäära, mis on praegu kolmekordne Eesti pankade keskmine ja on juba aastaid püsinud 51% juures. Kas see ei ole ikkagi liiga kõrge maksimaalne määr?

siis ei pruugi olla krediidiandjatel motivatsiooni väljastada väga väikesi laene, sest seal on tootlikkus liiga madal, ja sellega me just nagu piirame inimeste võimalusi saada väga väikeseid laene. Aga jah, see on mõttekoht, mida me võiksime siin edasi arutada. Tõstatati ka viivise määra lae küsimus. Kui te, head kolleegid, vaatate seletuskirja, siis seal on ülevaade sellest, et selle eelnõu ettevalmistamisel

arvati komisjoni istungil, et kui me kehtestame mingi maksimaalse viivise määra, siis võib juhtuda, et kõik krediidiandjad hakkavadki seda maksimaalset määra kasutama. Siis kaob just nagu võimalus seda hiljem vaidlustada, mida toimub praegusel ajal väga tihti ehk kohtud kohtumenetluse käigus alandavad

võib välja suretada seda turgu ja kui paljud firmad on valmis turult lahkuma. Ministeerium kinnitas, et selle eelnõu väljatöötamisel on tehtud päris palju kooskõlastusringe, suurimad inkassofirmad on olnud

Räägiti ka positiivsest krediidiregistrist, et see on võib-olla igasuguste määruste, viivisintresside ja viivise määrade vähendamisest tõhusam meede, sest kõikidel pankadel ja kiirlaenufirmadel on edaspidi kohustus enne laenu väljastamist vaadata registrisse ning selle registri andmestiku põhjal otsustada, kas inimene saab laenu või mitte. Samas jälle toonitati, et ka määrade alandamisest kui täiendavast meetmest

ja kehtestame, mida ja kuidas on võimalik ümber kujundada kohustuste puhul. Igal juhul ei tohi need ümberkujundamised olla tarbija, antud juhul krediidisaaja kahjuks.

Selline tõdemus meil ka komisjonis välja tuli. Rääkisime ka piirangutest inkassofirmade asutajatele ja juhtkonnale. Tekkis diskussioon selle üle, et näiteks

Ja võib-olla eelviimane teema, mille ma siin ära markeerin. Meie, õiguskomisjoni poole on juba pöördunud vähemalt üks kohus – see vist oli Harju Maakohus murega, et kui klienditoimikud liiguvad krediidiandjalt inkassofirmasse ja hiljem jõuavad ka kohtusse, siis selle toimikuga koos ei liigu üksikasjalikud andmed, kuidas krediidiandja hindas kliendi maksevõimekust. Me teame, et inkassofirmadel on oma poolautomaatsed või isegi täisautomaatsed profiilihindamised, kas üks või teine klient sobib või mitte. Krediidifirmad teevad oma otsuseid lähtuvalt profiilianalüüsidest ja vot, need profiilianalüüsid, kuidas üht või teist klienti on hinnatud, need andmed ei liigu Sellepärast on väga raske hinnata, kas on vastutustundliku laenamise põhimõtet järgitud. Ja siin tekib küsimus, kust jookseb ärisaladuse piir ja kust jookseb see piir, et klienti hinnata õigesti ja hinnata, kas kliendi vastu üldse saab kohtusse minna. See on hetkel lahendatud niimoodi, et kohus peab iga kord tegema määruse ja need dokumendid sisse nõudma.

Ja viimane teema, mida ma puudutaks, millest rääkis ka minister oma ettekandes või vastates küsimustele, on seesama ümberkujundamise teema. Krediidiandjal on enne kohtusse minekut võimalik ümber kujundada nõuded ja hetkel on eelnõus kirjas, et krediidiandja peab vähemalt kaaluma,

Mul on hea meel, et te seal komisjonis natuke arutasite või püüdsite arutada teemat, miks nad sinna üldse jõuavad. Kas te saite aru ja kas te arutasite ka, et praegune valitsuse rahanduspoliitika ja maksutõusupoliitika võib olla [põhjus], miks inimesed on sunnitud kiirlaene võtma?

Milles see positiivsus [seisneb]? Kas on ka negatiivne krediidiregister olemas? Aitäh! Esimesele küsimusele vastuseks saan öelda ei, me ei arutanud Vabariigi Valitsuse majanduspoliitikat. Me arutasime krediidiinkassode ja krediidiostjate reguleerimise teemat.Vastus teisele [küsimusele]: ma ausalt öeldes ei tea. Sellel positiivsel krediidiregistril on aja jooksul olnud väga palju erinevaid nimesid. Me korra puudutasime selle eelnõu arutelu juures ka et sellele lapsele parema nime väljavalimine seisab meil veel ees. Aga ma ise kujutan ette, et see negatiivne krediidiregister, mida te ka mainisite, mida erapakkujad pakuvad, on register võlgnikest, kellel on probleeme krediitidega, probleeme kohustuste [täitmisega]. Selle pärast on see negatiivne register.

varjata. Siis saab teha loodetavasti positiivseid otsuseid inimestele uue laenu või krediidi andmiseks. Aitäh!

Hea juhataja! Head kolleegid! Austatud minister! Ma arvan, et eelnõu iseenesest on tee õigele poole, aga kui ma loen seda eelnõu, siis tekitavad siin nii mõnedki asjad väga konkreetseid küsimusi.Väga loomulik on see,

et võlgnik nagu ei ole mitte milleski süüdi. Tema on lihtsalt võlgu võtnud ja ei kavatse seda võlga ära maksta.

teeme kõik selleks, et keegi võlgu ei saa anda, ehk [teeme] laenuandja elu väga keeruliseks, aga võlgnikule anname kõik võimalused venitada võla tagasimaksmist ja kõike muud. Ma usun, et kõik, kes

Ma soovin komisjonile jõudu ja jaksu. Täiesti siiralt ütlen, et te olete õigel teel, aga ärge tehke nii, et jääb mulje, et laenuandja on paha-paha ja võla mittetagasimaksja on hea-hea. Aitäh! Suur tänu! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe, sulgen läbirääkimised.

päevakorrapunkti käsitlemine on läbi. Neljas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud krüptovaraturu seaduse eelnõu 398 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva.

Krüptovaraturg on hästi lihtsustatult öeldes keskkond, kus saab krüptovara osta ja müüa, seda erinevate teenuseosutajate kaudu. Käesolev eelnõu puudutabki eelkõige neid teenuseosutajaid. Krüptovara ise on kõige laiemas tähenduses mingi väärtuse või õiguste esitamine digitaalsel kujul. Sealjuures kasutatakse selle vara salvestamiseks üldjuhul plokiahela tehnoloogiat. Kõige tuntum krüptovara onbitcoin, mis sündis 2008. aastal. Sellele on järgnenud massiliselt uusi krüptovarasid või nende vorme. vorme. On erinevaid [küsimusi], kas krüptovara on üldse käsitletav investeerimisena või on tegemist puhtalt spekuleerimisega. See on kohati üsna tunnetuslik [küsimus] ja jäägu see pigem igaühe enda otsustada. Siiski, Eestis on üsna palju eraisikuid, kes oma vahendeid krüptovaradesse paigutavad ja sealt ka tulu teenivad. Seda näitavad Maksu- ja Tolliametile esitatud andmed. Hoolimata sellest, etbitcoin'i sünnist on päris palju aega möödunud, ei ole siiani rakendatud Euroopa Liidus ühtseid reegleid, kuidas investoreid sellistesse varadesse investeerimise eest kaitsta. Seni on piirdutud peamiselt rahapesualase järelevalvega. Nüüd aga rakenduvad need uued reeglid samamoodi Eestis ja muudes Euroopa Liidu riikides. Hetkel nimetatakse krüptovarateenuse osutajaid virtuaalvääringuteenuse pakkujateks. Rahapesu Andmebüroo oli viimase seisuga väljastanud tegevusloa 49-le virtuaalvääringuteenuse pakkujale. Uus seadus muudabki esiteks terminoloogiat. Terminid nagu krüptoraha, krüptovaluuta või virtuaalvääringud on kõik edaspidi käsitletavad kui krüptovara ning krüptovara alaliigid. Peamiste krüptovarateenuste hulka kuuluvad eelkõige krüptobörsi korraldamine, krüptovara vahetamine raha või teise krüptovara vastu ning ülekanded krüptovara rahakottide vahel. Kõikide nende teenuste osutamiseks on vaja edaspidi Finantsinspektsiooni tegevusluba. Teiseks, kehtiv seadus ei näe ette reegleid, mis infot tuleb erinevate krüptovara projektide kohta anda, ehk investori kaitse alane reeglistik puudub. On aset leidnud mitmeid juhtumeid, kus pakutav krüptovara ei vasta tegelikkusele või info on olnud investorite jaoks selgelt eksitav. Samuti on teada, et krüptovaraga on rahastatud terrorismi. Uue seadusega nähakse ette nüüd täpsed reeglid, mis infot tuleb erinevate krüptovaraprojektide kohta anda, sealhulgas tuleb välja tuua kõikvõimalikud riskid. Sisu mõttes saab see olema üsna sarnane aktsia- või võlakirjaemissioonide kohta antava infoga. Samuti nähakse ette selged reeglid, kuidas saab investor taganeda sõlmitavast lepingust. Siin saab kehtima samamoodi üldine taganemise periood 14 päeva, mis on ka muude niinimetatud tavalepingute puhul ette nähtud. Krüptovarainvestorite jaoks suureneb kindlasti nende vahendite kaitse ning laiemalt tagatakse krüptovaraturu läbipaistvus ja usaldusväärsus. Võimalike rikkumiste korral saab Finantsinspektsioon krüptovarateenuse osutajaid karistada kuni 5 miljoni euro ulatuses, teatud juhtudel isegi kuni 15 miljoni euro ulatuses. Uus seadus põhineb Euroopa Liidu määrusel, see tähendab, et sisuliselt kohalduvad need nõuded kõikides liikmesriikides samamoodi. See annab võimaluse meie krüptovarateenuse osutajal pakkuda oma teenuseid vabalt teises Euroopa Liidu riigis. Laiemalt peaks ühtne regulatsioon Euroopas toetama innovatsiooni ja ausat konkurentsi. Oluline ongi märkida, et uus regulatsioon ei reguleeri tehnoloogiat ennast ehk regulatsioon ei puuduta seda, kuidas plokiahel võibitcoin'i protokoll peaks toimima. Uutele reeglitele ülemineku pehmendamiseks on ette nähtud üleminekusätted. Uued teenuseosutajad saavad Finantsinspektsioonilt tegevusluba taotlema hakata 2025. aasta 1. jaanuarist. Need isikud, kellele on väljastatud enne seda kuupäeva Rahapesu Andmebüroo tegevusluba, saavad soovi korral tegutseda kuni 2026. aasta 1. jaanuarini ehk veel lisaks üks aasta. Seejärel peavad ka nemad saama Finantsinspektsioonilt tegevusloa või oma tegevuse lõpetama. Lisaks krüptovaravaldkonnale tehakse käesoleva seadusega muid muudatusi, mis soodustavad Eesti kapitalituru arengut. Nimelt, kui ettevõtted soovivad kaasata aktsiate või võlakirjade vormis kapitali suuremas summas kui 5 miljonit eurot, siis peavad nad koostama mahuka ja kalli väärtpaberiprospekti. Eeltoodu piirmäär nüüd tõuseb. Edaspidi saab kuni 8 miljoni euro suuruse aktsia- või võlakirjaemissiooni korraldada nii, et koormava väärtpaberiprospekti asemel võib koostada

on Euroopa Liidu määrus, mida te ka mainisite. Samas, antud eelnõuga minnakse määrusest palju rangemat teed pidi ja kehtestatakse nõuded, mida määrus otseselt ette ei näe ja mida ka teised liikmesriigid pole kehtestanud, näiteks täiendavad nõuded nõukogule.Aga teine küsimus on ikkagi see, et miks kõik need loataotlused ja -menetlused liiguvad Rahapesu Andmebüroost Finantsinspektsiooni. Selle tõttu ka kõik vanad load automaatselt tühistatakse. Nagu ma saan aru, üleminekuaeg on üks aasta.

Aitäh! Tõsi, mõned rangemad nõuded meil on, näiteks see, et krüptovarateenuse osutaja juhatus peab olema kaheliikmeline. See on just seetõttu, et tegelikult riskid on päris suured ja tegemist on inimeste varaga. Just suurema usaldusväärsuse tagamiseks on see kahe juhatuse liikme nõue ehk nii-öelda nelja silma printsiip.

ei asu Eestis õnneks, aga Eestile ja pensionifondidele mõju sealt oli. Ja ka osaline nõukogu loomine. Tõsi, OÜ-del meil praegu nõukogu pole. Aga jällegi, kui ettevõte osutab olulisi või suurema mastaabiga krüptovarateenuseid,

hajutatud.Miks liigub see Finantsinspektsiooni alla? Finantsinspektsioon tegeleb meil finantsregulatsioonidega, finantssektori reguleerimisega.

Üks on see, et me oleme omavahel põhimõtteliselt ju kokku leppinud, et Euroopa Liidust ülevõetavate direktiivide puhul me ei [tee] karmimaid reegleid. Kuigi ma olen nõus, et selles valdkonnas võiks [nii teha], ja ma seda kuidagi ei protesti. Teine pool on see, et kui me räägime osaühingutest,

pidevalt muutuv, [see on] uus valdkond ja reguleerimata – ja kui meil on vaja riske maandada, siis on tark seda teha koos ühes eelnõus. Me võiksime muidugi teha ka kaks eraldi menetlust ja selle peale rohkem aega kulutada, aga minu meelest, kui on sisuline probleem ja sisuline lahendus, siis

tegeletakse nii mahuka vahendustegevuse või mingi muu tegevusega. Ma arvan, et siin see 2500 regulatiivselt ja praktiliselt ei olegi lõpuks

Kui neil on need protsessid korrektselt ette valmistatud ja tehtud, siis see ilmselt liiga suur täiendav halduskoormus nende jaoks ei ole. Aga tõsi on see, et krüptovaldkonda on vaja täiendavalt reguleerida ja tagada seal ühtsed nõuded ja ühtne järelevalve.

Käsitleti muudatuste mõju krüptoturule. Avaldati kahtlust, nagu siin eelnevatest küsimustest oli ka kuulda, et eelnõuga soovitakse järsku valdkond kui selline üldse välja tõrjuda.

Mis puudutab valdkonna arengut, siis diskussioonis sai korduvalt osutatud sellele, et kunagine regulatsioon Eestis oli väga lõtv ja selle tõttu oli meil väga palju teenusepakkujaid, kes tegelikult Eestis ei tegutsenud. Meie regulatsioon küll vähendas oluliselt teenusepakkujate arvu, ei mõjutanud niivõrd reaalset turgu Eestis, kuna tegemist oli välismaal tegutsejatega.

veelgi tulu kokkutõmbamise. Erinevusena osutati sellele, et Euroopa Liidu määrus näeb ette kahetasandilise juhtimiskorra.

siis karmistuvad nõuded juhtidele, omanikele, juhtimisele, töötajatele, sise-eeskirjadele, olulise osaluse omandamisele ja muule. Suurem osa rangemaid nõudeid tuleneb tegelikult Euroopa-taseme määrustest. Muutuvad ka vastutus ja trahvid, mis oleksid valdavalt 5–15 miljonit sõltuvalt rikkumisest, ja jooksev järelevalvetasu sõltuvalt teenusest. Mis puudutab küsimust Finantsinspektsiooni ja rahapesuinspektsiooni võimalikust koostööst ja erinevatest tegevusvaldkondadest, siis osutati sellele, et et mõlemad asutused teevad juba praegu väga tihedat koostööd. Finantsinspektsioon ka praegu teeb järelevalvetoiminguid, mis

See valdkond ei ole uus Finantsinspektsiooni jaoks ja koostöö on seni olnud väga hea. Tekitades järelevalve

nimetasin. Need on seotud äriõigusega, täpsemalt ühinguõigusega, mis puudutab ühingute ümberkujundamist, jagunemist ja ühinemist. Tegemist on riigisiseste valdkondadega, mida reguleeritakse analoogselt finantssektoris

Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud minister! Head kolleegid! Krüptovaraturu seaduse eelnõu kõlab väga keeruliselt, aga püüan seda võib-olla natukene lihtsamalt selgitada. Paar aastat tagasi tekkis Eestis tõesti selline probleem, et meie regulatsioon ja meie järelevalve oli väga puudulik. Meil oli korraga tekkinud päris palju krüptovarateenuse osutajaid, operaatoreid, ja neid oli suurusjärgus 1500. Riigil tegelikult tol momendil puudus ressurss, et tõhusat järelevalvet teostada.

49. Kõik, kes on alles jäänud, on tegelikult käinud läbi tulest ja veest, nad on läbinud kõikvõimalikud kontrollid, nad on väga rangest sõelast läbi käinud.

Ja nüüd siis muidugi tullakse välja järjekordse eelnõuga, põhjendades seda nii, et meil on vaja üle võtta Euroopa määrus. Jah, tõesti, see nii on,

Esimene küsimus. On arusaamatu, miks Rahapesu Andmebüroo alt liigub kõik Finantsinspektsiooni alla. Esiteks, sellist nõuet kuskilt määrusest ei tulene. Tekib küsimus, kas Rahapesu Andmebüroo siis ei saanud oma tööga hästi hakkama. Teine [küsimus] on see, et miks siis korraga tühistatakse kõik need vanad load ära ja üleminekuks antakse vaid üks aasta aega.

vastav eelarve, nad on selle teemaga tegelenud. Kuidas see üleminek hakkab toimuma? Mul on tunnetus, et kogu sellise üleminekuga tekitatakse jälle bürokraatiat ja halduskoormust riigile juurde. riigile juurde. On veel nõudeid, mis on määrusest rangemad. Midagi sai mainitud, võib-olla ma nii tehnilistel küsimustel ei hakka peatuma. Aga ma korra mainin seda, mida ka rahanduskomisjonis arutati. Üks, tegelikult kaks lauset, mis mind korraga nii üllatasid kui ka ehmatasid. Kui küsiti ministeeriumi esindaja käest, mille jaoks seda eelnõu vaja on, siis vastuseks tuli, et see on vajalik selleks, et puhastada turgu.

spetsiifiline valdkond, krüptoturg –, põhimõtteliselt nende kahe lausega öeldi otse välja, et me soovimegi nõuded teha niivõrd rangeks, et antud valdkonna teenusepakkujaid, neid viimaseid 49 operaatorit Eesti riigis enam ei oleks, et antud turgu Eesti riigis poleks, ja kui sellised nõuded kellelegi ei sobi, siis palun väga, otsige endale mõni muu liikmesriik. Ärge muretsege! Seda juba tehakse niigi, see toimub paljudes valdkondades, kus meil miljonilised investeeringud liiguvadki kõrvalriikidesse. Krüptomaailm on tõesti väga spetsiifiline valdkond. Meil on tegelikult jäänud väga väike [hulk] ettevõtjaid, kes on siia investeerinud ja kelle ümber on võrgustik teenusepakkujatest ja spetsialistidest. See hüpe, mis on juba tehtud ranguse ja järelevalve mõttes, on tegelikult tohutu. On arusaamatu, mis probleemi soovitakse lahendada ja milleks minnakse niivõrd rangete nõuete suunas, kui teised liikmesriigid seda ei tee ja määrus seda ei nõua.

Võib-olla võikski otse välja öelda, et täna on soov see, et meil ei oleks enam ühtegi krüptovaraturuoperaatorit Eestis. Kui see on eesmärk, siis selle võiks ka otse välja öelda. Pole vaja siinkohal rääkida kapitaliturgude arengust või investorite kaitsest. Ma arvan, et investorite kaitsest ja nende probleemidest ma võin eraldi paarkümmend kõnet siin pidada ja sellest, mis meil on seadusandluses tegemata, aga see pole tänane teema.

Igasugune täiendav järelevalve on oluline, aga selline suhtumine, selline asjaajamisviis, mis täna valitsusel

Ja oleme ausad, eks see rahapesubüroo ja Finantsinspektsiooni vaheline liikumine on rohkem ikka seotud sellega, et ei üks ega teine, ma kardan, ei ole spetsialist, kes tegelikult krüptorahale pihta saaks. Ma mäletan, mõned aastad tagasi oli seesama teema rahanduskomisjonis. Eesmärk oli üks: nii vähe kui võimalik. Soome toodi näiteks, seal oli alla kümne. Kui mina olin komisjoni esimees, see päris nii läbi ei läinud. Ma saan aru, et nüüd on Rahandusministeeriumis tehtud korralik lobitöö ja,

Sealjuures me võime veel märkida seda, kus seda kaevandatakse. Kaevandatakse seal, kus ei ole võrgutasusid, ehk elektrijaamade kõrval. Me ise tegime selle seaduse[sätte], et teatud raadiuses elektrienergia tootmisest elektrivõrgutasusid ei küsita.

Ja siis ongi nii, et ühe käega nagu anname hoogu juurde sellele ettevõtlusvormile ja teise käega teeme kõik, et neid oleks hästi vähe. Ma soovin jõudu ja jaksu muidugi iseendale ja rahanduskomisjonile selle teema arutamiseks. Eks see keeruline teema on. Aga alati on kurb vaadata, kui kuskil ametnik ütleb, et kuna ma sellest hästi aru ei saa, siis teeme seaduse veel karmimaks. Ma ei ei ole selle vastu, et me Euroopa Liidu direktiivi üle võtame. Aga ma siiralt olen vastu sellele, et me ise paneme veel sinna erinevaid takistusi. Me loome Eesti majanduses

Ühe büroo kulud kaetakse riigieelarvest, teise büroo kulud kaetakse nende ettevõtete arvel, kelle üle kontrolli tehakse. Nii lihtne see tegelikult ongi. Sellega hoitakse riigieelarves raha kokku. Ma arvan, et see ei olegi võib-olla kõige halvem mõte. Aga kui neid ettevõtteid iga korraga jääb vähemaks, siis raha, mis laekub Finantsinspektsioonile, jääb ka väheks. Nii et jõudu ja jaksu! Vaatame, mis sellest eelnõust siis lõpuks tuleb. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Keskerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku eelnõu 398 esimesel lugemisel tagasi lükata, nii et alustame selle hääletamise ettevalmistamist.

Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks rahandusminister Mart Võrklaeva. Palun! Eelnõu eesmärk on kehtestada ühe- ja kahesendistele euromüntidele kohustuslikud ümardamisreeglid. Eelnõus sisalduva kohaselt on 2025. aastast alates füüsilistes müügikohtades kaupmehel kohustus ümardada sularahamakse korral ostukorvi, mitte eraldi iga toote maksumus üles‑ või allapoole lähima viie sendini. Nii kaob ära vajadus anda vahetusrahana tagasi ühe‑ ja kahesendiseid. Seaduseelnõus on kirjas, et lõplik ostusumma, mis [lõpeb] ühe, kahe, kuue või seitsme eurosendiga, ümardatakse allapoole ning summa, mis lõpeb kolme, nelja, kaheksa või üheksa eurosendiga, ümardatakse ülespoole.Peamised Peamised probleemid väikese nimiväärtusega müntidega on [järgmised]. Nende ringlusest väljalangemine on väga suur, mis tingib selle kompenseerimiseks nende ületootmise. Nende tootmis‑ ja käitlemiskulud on ebaproportsionaalselt suured võrreldes nende väärtusega sularahatsüklis ning tootmise ja käitlemisega kaasneb tarbetu keskkonnamõju. Kokkuvõttes vähendab ümardamisreeglite kehtestamine sularahaga arveldavate ettevõtjate halduskoormust, kuna väheneb vajadus käidelda münte, mille makseväärtus on väga väike,

Kohale olid kutsutud Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Auväärt, sama osakonna nõunik Jarmo Lilium, Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve ja [Eesti Panga] kommunikatsioonijuht Viljar Rääsk.